Hvala za besedo, predsedujoča. Zakaj smo se lotili zdravstvene reforme, katere del predstavlja zakon, ki je danes tukaj na mizi, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju? Ker gre za pomemben korak v boju z razmerami na področju zdravstva. Ker so ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dvignili dopolnilno zdravstveno zavarovanje oziroma napovedali podražitve in smo se mi potem Ugotovili smo, da je potrebno reagirati takoj, čeprav se prej tega dejansko 20 let ni dalo urediti in se je premija dodatnega zdravstvenega zavarovanja ves čas samo dvigovala. Kaj so dejansko imeli državljanke in državljani od tega, razen manj v žepih in pa daljše in daljše čakalne dobe? Drugače velja seveda za ponudnike tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, torej zavarovalnice, ki so z dobički, ustvarjenimi iz tega zavarovanja, začeli po malem in po malem privatizirati zdravstvo. Ta trend je bilo potrebno ustaviti Že ko smo pisali svoj volilni program, smo se zavedali, da je na področju zdravstva tako rekoč vse narobe in potem se je to še dodatno samo izkazovalo. Vedeli smo tudi, da so se skoraj vse vlade zlomile ravno na točki zdravstva in še posebej na temi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kdaj že se je zgodila zadnja zdravstvena reforma? Davnega leta 1992. In takrat se je izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga je sprva izvajal Zavod za zdravstveno zavarovanje, preneslo na Družbo za vzajemno zavarovanje in tudi ostale zavarovalnice. In tukaj smo danes. Ta sistem pač ne funkcionira več. Potrebno ga je modernizirati in nasloviti vse izzive, ki jih v resnici prinaša dolgoživa družba. Slovenija se danes sooča z mnogo izzivi na področju zdravstva. Še posebej so to še vedno pereče in predolge čakalne dobe, ki smo jih sicer na nekaterih področjih zaradi lani poleti sprejetega interventnega zakona uspeli skrajšati, in ta interventni zakon še vedno prinaša rezultate, ker še vedno velja, in še vedno se krajšajo čakalne dobe. Še vedno ostaja zelo problematično zagotavljanje kvalitetne zdravstvene obravnave, izvajanje kvalitetnih zdravstvenih storitev na varen način. Številne pritožbe pacientov se vrstijo. Soočamo se že vrsto let s slabim finančnim poslovanjem javnih zavodov, ki se sicer po letih razlikuje. Seveda je vse to odvisno od dodatnega financiranja zdravstvenih storitev iz proračuna in dinamike usklajevanja cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS. Še vedno se ukvarjamo s pomanjkljivo organizacijo v javnih zavodih, ukvarjamo pa se tudi s perečim pomanjkanjem kadra na vseh ravneh, torej ne več samo zdravnikov, kot je bilo to pred časom. S čim se še ukvarjamo že vrsto vrsto let? S korupcijo, ki se zajeda tako rekoč v vse pore zdravstvenega sistema. Niso kriva ali pa niso udeležena pri tem samo vodstva bolnišnic, samo zdravniki. Korupcija se dejansko izvaja tudi na nižjih položajih vodij v zdravstvenih sistemih. Zato smo v koalicijsko pogodbo zapisali, da je ena izmed prednostnih nalog zdravstvena reforma, kamor med drugim sodi tudi ukinitev nepravičnega in neučinkovitega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kot že rečeno, to smo naredili zdaj, ja, precej na hitro. Da, to je res. Kolega Černač, jaz sem vas prej pazljivo poslušala, vem o čem ste govorili. Velikokrat ste povedali eno in isto, zato sem še si toliko bolj zapomnila. Verjamem, da si tudi jaz zaslužim, da me poslušate ali pa ste vsaj tiho, če že nočete slišati, kaj govorim. Torej, hitro smo reagirali. Hitro. Še enkrat povem, da je to ravno zaradi tega, ker so se napovedale podražitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kaj nas je vodilo k temu, da smo se tega lotili? Državljanke in državljani bi se lahko množično odločali za odpovedi podraženega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vse to pa bi lahko vodilo v še večje socialne in zdravstvene stiske državljank in državljanov. Se pravi, ne bi šli k zdravniku, mogoče bi se bolezni razvijale in končno bi bil način njihovih obravnav in zdravljenj bistveno dražji, kot če se te stvari v kali zatirajo. Skrb za najranljivejše je bila resnično pri tem naše vodilo in nas je pripeljala do tega, da smo se odločili za takšno ukrepanje. Četudi nekateri mogoče opozarjajo, da bi lahko bil zakon mestoma pomanjkljiv, ga bomo do tretjega branja po potrebi izboljšali ob konstruktivnem sodelovanju vseh nas, in ne z jezo in rušenjem pripravljenega, ker tega morda niste storili že prej. Verjamem, da boste zmogli še en premislek pri tem, spoštovana opozicija, in sprejmite resnico – ta zakon potrebujemo. Verjamemo, da bomo imeli na poti do uresničitve tega zakona še kar nekaj ovir, a naša želja pri tem je trdna in trdno smo se odločili, da to naredimo. Od prvega dne vstopa v parlament je torej rešitev problemov na področju zdravstva naša prioriteta, od skrbne in natančne analize do prvih korakov na poti k reševanju več kot 20-letnega nalaganja težav v zdravstvu. Verjemite, pred nami je pestro obdobje vlaganja različnih zakonskih predlogov, za katere smatramo, da bodo naslovili težave, ki so se kopičile vsaj 20 let na tem področju, in da se bo končno zgodila prenova oziroma reforma s ciljem zagotoviti kakovosten in pravičen javni zdravstveni sistem, dostopen vsem pod enakimi pogoji. To pomeni pravočasno, kakovostno, na pravem mestu izvajati zdravstvene storitve na finančno vzdržen način. Mogoče še moj komentar dosedanjim razpravljavcem. Problem je kompleksen in to veste tako vi kot mi, ki smo se tega problema lotili pred enim letom oziroma že takrat, ko smo začeli pisati volilni program. Ta zakon je resnično samo eden od več njih, ki jim sledijo, ker samo s tem zakonom ne bomo rešili težav v zdravstvenem sistemu. Je pa bil v tem trenutku potreben. In ne, ne rešujemo najmanjšega problema, ampak najpomembnejšega v tem trenutku, zaradi razlogov, ki smo jih že danes res tudi mi velikokrat podali. Res bi vas lepo prosila, ne se sprenevedati, ker veste, o čem govorimo in kaj imamo na mizi in o čem se bomo morali odločati. Naredimo nekaj dobrega za naš narod, lahko tudi skupaj oziroma želja je, da je podpora temu zakonu čim širša. In še očitki, da se delamo norca iz državljanov, da lažemo, da zavajamo, manipuliramo mi se tudi vprašamo, ali vi to resno naslavljate na nas. Če si kdo mora nastaviti ogledalo, bi jaz rekla, da ste to vi, ki ste bili dve leti pred nami na oblasti in veste, kakšne so težave v zdravstvu, ker smo vas tudi mi poslušali, in ste jih ugotavljali na zelo podoben način kot mi, samo niste jih rešili. Za konec bom še enkrat poudarila, da poslanska novela, ki je skladna s koalicijsko pogodbo in ji je podporo izrazila celotna vlada s premierjem na čelu, predstavlja prvi korak na poti k boljšemu, pravičnejšemu in krepkejšemu javnemu zdravstvenemu sistemu. Hvala. Kolegica mislim, da me ni dobro razumela glede manipulacij in laži, pa naj še enkrat preberem, kar je vaš predsednik Vlade včeraj v Studiu ob 17.00 dejal, citiram. Preberite si, na Twitter profilu Vlade je ta citat objavljen: »Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nismo oznanjali, ampak smo to izpeljali.« Kaj je to? Laž, manipulacija? Izberite. Resnica gotovo ni, se bomo strinjali, mar ne? Kot tudi ni resnica, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinjate. Jaz sem vam obširno obrazložil, da uvajate namesto prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja obvezen prispevek, obvezen prispevek, da ostaja višina tega prispevka enaka, kot je danes, in ne drži vaš argument, da ste ta zakon vložili. Mimogrede, če ne verjamete mojim argumentom, si preberite to v obrazložitvi vašega zakona, ki ste ga sopodpisali. Tam točno piše, da se to prostovoljno zavarovanje zamenjuje z obveznim zavarovanjem. Vemo, kaj to pomeni, RTV prispevek je to, pod prisilno izvršbo ga je treba plačati. Nekaj podobnega bo zdaj s tem zavarovanjem. Argument, da ste se za ta zakon odločili, zaradi tega ker bi ljudje lahko množično prekinjali ta zavarovanja, tudi ne zdrži nobene presoje, ker zamejitev cen ne določa ta zakon, ampak vladna uredba.

mislim, da je prav, da nekoliko poskušamo umiriti in se pogovoriti o tem, o čemer res govorimo. Z Ustavo Republike Slovenije smo se res jasno in nedvoumno skupno odločili in določili, da želimo živeti in da živimo v socialni državi, ki med drugimi pravicami določa tudi pravico do zdravstvenega varstva. Država mora zagotoviti državljanom dobro, dostojno življenje. To velja tudi, če zbolimo, se poškodujemo, postanemo invalidi, ostanemo zaradi drugih razlogov brez službe, brez sredstev za preživljanje in tako dalje. Zato je dolžna poskrbeti za ustrezno zdravstveno varstvo svojih prebivalk in prebivalcev in tudi vse ostale socialne pravice. Kot je bilo danes že jasno povedano, če obstaja kakšno družbeno področje oziroma pravica, za katero bi lahko rekli, da jo je potrebno nesporno in polno zagotoviti, je to pravica do zdravstvenega varstva. Zdravje prebivalstva je ključno za doseganje vsesplošne blaginje, miru, varnosti, dostop do najvišjih dosegljivih zdravstvenih standardov pa ena izmed temeljnih človekovih pravic. temeljnih človekovih pravic. Odločevalci nosimo odgovornost in breme, da vzpostavimo ustrezne pogoje in poskrbimo za učinkovit zdravstveni sistem. začenjamo pomemben proces, začenjamo pomemben proces ureditve vzdržnega dostopnega javnega zdravstvenega sistema. Stopamo na pot ene izmed pomembnejših tematik, kako zagotavljati vzdržno, zadostno financirano zdravstvo, zdravstveno oskrbo. S predlaganimi rešitvami, ki so danes v prvi obravnavi z namenom, da si izmenjamo poglede na to, ocenjujem, da smo na pravi poti. Lahko ugotovim, če opozorim samo na nekaj najpomembnejših poudarkov, da se ustrezneje zagotavlja pravice zavarovanih oseb iz obveznega zavarovanja, ki bodo 100-procentno bo preprečeno nenadzorovano dvigovanje premij in dopolnilnega zavarovanja, ki bi lahko imelo nepopravljive posledice zaradi posledičnega izstopanja ljudi iz teh shem, to je tistih, ki bi si težko privoščili dodatno obremenitev s svojimi sredstvi, povišanje premij. Tveganje je neizmerno visoko, osebam brez dopolnilnega zavarovanja bi to ogrožalo njihovo zdravstveno varnost. In primeroma pomembno podpira preglednejše, učinkovitejše financiranje, ker se izloča en obremenjujoči del, to je zavarovalnice in pa financiranje njihovega delovanja iz tega naslova. Financiranje zdravstvenega varstva trenutno temelji večinoma na prispevkih, ki so izrazito prociklični, odvisni od gospodarskih ciklov. Prihodke obveznega zdravstvenega zavarovanja večinoma sestavljajo prispevki in večine zdravstvenih storitev ne krije v celoti ter ne pokrije pravočasno vseh zdravstvenih potreb prebivalstva. Na način, kot je urejen, ni dolgoročno vzdržen. Dodatno zbiranje sredstev je zagotovljeno z dopolnilnim zavarovanjem, ki pa trenutno ne temelji na solidarnosti, o čemer, po mojem prepričanju, bo v prihodnosti tudi potrebno resno razmisliti. Za ustrezne korake v tej smeri je potrebno strukturno prenoviti in nadgraditi zdravstveno zavarovanje, kar je zajeto kot prvi premik v predlogu zakona, to je ukinitev sedanje oblike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in preoblikovanje v obvezno. Hkrati je seveda potrebno tudi zagotoviti za financiranje zdravstvenega sistema podporo javnih sredstev. Zato predlog zakona predvideva tudi nujno potrebno proračunsko varovalko za pokrivanje morebitnega primanjkljaja prihodkov nad odhodki Zavoda za zdravstveno zavarovanje. V razpravi je bila omenjena tudi predvidena rešitev v trenutno predloženem zakonu, umeščanje zdravstvenega prispevka, ki naj bi se plačeval iz neto dohodka plačnika. Glede na trenutne razprave o zakonu in pogovore, ki jih imamo o umeščanju zdravstvenega prispevka, je že jasno, da se bo ta del spreminjal, in sicer tako, da bi se le-ta priznal kot odbitna postavka pri določanju davčne osnove za dohodnino. S tem bi se ta prispevek z vidika obravnave pri določanju osnove za dohodnino izenačil z obravnavo obveznega zdravstvenega prispevka, za katerega je zavezanec za plačilo zavarovanec, torej bremeni zavarovanca. S tem zakonom uveden pavšalni zdravstveni prispevek se pri določanju osnove za dohodnino obravnava na način in pod pogoji, kot so v zakonu o dohodnini določeni za obvezne prispevke za socialno varnost. varnost. Celotni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje bi bil torej po novem sestavljen iz dela, ki je določen z uporabo ustrezne prispevne stopnje v odvisnosti od dohodka zavarovanca, ter iz pavšalnega dela, ki je določen v absolutnem znesku ne glede na dohodek. Mogoče je že na tem mestu ob splošni razpravi pomembno omeniti, da bi bil s tem lahko neto razpoložljivi dohodek zavarovanca, ki prejema primeroma povprečno plačo, višji za okoli 110 evrov letno, medtem ko bo neto razpoložljivi dohodek pri prejemniku minimalne plače višji za skoraj 70 evrov letno, kar vsekakor ni zanemarljivo. Še veliko je odprtih vprašanj in veliko bo še razprave v okviru tega zakona in verjamem, da tudi kar nekaj amandmajev. A zapirajo se postopno in z ustreznim naslavljanjem in iskanjem dolgoročnih in vzdržnih rešitev, zato je pomembno sodelovanje vseh deležnikov, iskanje družbenega konsenza. In tako še enkrat poudarjam, današnja razprava je prvi in pomemben korak k odprti in konstruktivni razpravi. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima kolega Aleksander Reberšek, pripravi se kolegica Jelka Godec. Izvolite. **ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi):** Hvala lepa za besedo. Danes nas že celo popoldne koalicija prepričuje, kako dober zakon so pripravili. Se mi na nek način kar smilite. Ampak, je res tako dober, kot ste sami dejali? V bistvu je Svoboda skopirala zakon od Levice oziroma od LMŠ iz leta 2019 in ga prinesla v Državni zbor. In danes tukaj lahko poslušamo same lepe besede o tem, kako koalicija rešuje zdravstvo. Se še spomnite tistih obljub, ki ste jih dali pred volitvami, 30 dni do specialista? Sami pa veste, v kakšnem stanju je zdravstvo danes. Veste, kaj bi morali najprej urediti? Najprej bi morali urediti to, da naši ljudje na preglede ne bi čakali in da bi bili takoj na vrst, se pravi pacienta postaviti na prvo mesto. Ampak resnica je, da zakon, ki ga danes sprejemamo, ne prinaša nobenih rešitev za obstoječe izzive zdravstva. Se pravi, ne skrajša čakalnih vrst, ne ureja slabih razmer v zdravstvu niti kadrovskega pomanjkanja, nič od tega. Zdaj pa dajmo pogledati, kaj se bo s spremembo tega zakona spremenilo. Spremenilo se bo naslednje. Do sedaj so naši državljani plačevali 35 evrov za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, po sprejetju tega zakona pa bodo plačevali, pozor, 35 evrov. Tako kot je sposobna ta vlada, takšna je tudi rešitev, enostavno. Drugače ne morem povedati. Se še mogoče spomnite stetoskopa, ki sem ga prinesel v Državni zbor? Tisti stetoskop je zdravstveni dom kupil za 341 evrov, medtem ko si ga lahko vsak izmed nas kupi za 220 evrov. In tukaj je srž težave, srž problema. Se pravi 121 evrov razlike samo pri enem instrumentu, kaj šele pri vseh drugih pripomočkih. Ključno vprašanje, na katero bi morali odgovarjati, je, kam gre ta razlika pri preprodaji medicinske opreme. S temi stvarmi bi se morali mi ukvarjati, se pa enostavno ne. Danes vas poslanci koalicije tukaj prepričujejo, da so zavarovalnice slabe, ker imajo dobičke, da je vse, kar je javno, dobro, pa četudi ta sistem ne funkcionira, kot bi moral, in tudi če denar ponikne bog ve kam. Ampak tega naši ljudje ne vidijo, naši državljani, in jih tudi potem tako ne boli. Vsi skupaj se trudite predstaviti, kako dober zdravstveni sistem imamo in kako dober zakon danes sprejemamo. 35 evrov smo plačevali do zdaj, 35 evrov bomo plačevali naprej. Pa vendar državljanke in državljani sami vidijo, v kakšnem zdravstvenem sistemu smo, kako funkcionira naš zdravstveni sistem, ko pokličejo v zdravstveni dom in ko rečejo, nimate več osebnega zdravnika ali pa na operacijo boste čakali dve leti. Najbolj žalostno je, kot sem prej povedal, da se z današnjo spremembo zakona, ki ste jo predlagali, dostopnost zdravstvenih storitev ne bo čisto nič izboljšala. Vladajoča politika ne rešuje problemov tam, kjer bi jih morala, ker nima interesa. Zakaj nima interesa, si morate pa sami odgovoriti. Naj vas spomnim, kaj je predsednik Vlade dr. Golob dejal po koalicijskem vrhu o zdravstveni reformi 18. januarja letos: »Imamo problem, ki je velik 4,5 milijarde, in to je osnovno zdravstveno zavarovanje. Imamo problem absentizma, ki je vreden 700 milijonov. Imamo problem dobičkov zdravstvenih zavarovalnic, ki je vreden 60 milijonov. Vsak dober gospodar se najprej loti velikega problema, in ne najmanjšega. In še posebej se zaradi najmanjšega ne skrega, da se potem ne izmakne odgovornosti do velikega. Zato so prioritete postavljene natančno tako, da bomo imeli z reformo dejanski učinek. Ne bomo najprej lovili kurjih tatov, ampak se bomo lotili sistema v njegovem bistvu.« Tako je glede prioritet pri reševanju zdravstva poudaril Robert Golob, ki je s tem pokazal, da so težave največje pri ZZZS. Z današnjim predlogom zakona pa ZZZS, za katerega je sam predsednik Vlade ugotovil, da ni učinkovit pri upravljanju 4,5 milijarde evrov, dajete še več denarja. Počnete točno to, česar ste rekli, da ne ne boste. Lotili ste se kurjih tatov, ne pa bistva problema v zdravstvenem sistemu. Nič ne bo drugače, samo še slabše bo. Hvala.

jo v koaliciji naslavljajo kot enega izmed boljših zakonov oziroma zakonov, ki bo rešil zdravstvo, in sicer z besedami: ukinili smo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. je kolega Černač že povedal, da se je premier v bistvu včeraj lepo zlagal in dejal, da so že ukinili, da ste že ukinili, pa vendar še nenehno ponavljate. Torej, danes tega zakona ni treba sprejemati oziroma se o njem pogovarjati. Tudi zato ne,

se predvideva. Namreč, 10. maja je minister dejal: »Junija bomo organizirali posvet, kako najti način financiranja slovenskega zdravstvenega sistema, ki bo vzdržen ter bo zagotavljal zdravstveno in socialno varstvo vsem prebivalcem.« Okej, junija bo organiziral posvet, super. Ampak vi danes govorite v svojih razpravah, da ta vaš poslanski zakon v bistvu ureja financiranje zdravstva. Zdaj se boste pač morali zmeniti, kaj drži. Minister dobro pove, da način financiranja slovenskega zdravstva trenutno ni vzdržen, to vemo vsi, vi pa govorite, da s tem pač rešujete zadeve. Zato ministru predlagam, da ni potrebno sklicati nobenega posveta, namreč, koalicijski poslanci so vam vložili zakon, ki vam zadeve rešuje, in ste, bom rekla, na čistem oziroma ste rešeni. Na novinarski konferenci ob predstavitvi in tudi še danes, še enkrat ponavljam, večkrat govorite, da ukinjate dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zakaj, da ga ukinjate? Zato ker, kot je bilo rečeno, citiram: »Vsi si ne morejo privoščiti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in zato ga mi ukinjamo.« Zdaj pa vi meni povejte, kdo se tukaj norca dela iz ljudi. Če si jaz ne morem plačati 35 evrov dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja danes, kako ga bom lahko jutri od neto plače? Dajte mi razložiti to. Kako ga bom lahko jutri, če ga danes ne morem? Po tem vašem zakonu vi pravite, da to rešujete, ker danes nekateri ne morejo tega plačati, potem pa bodo lahko. To sem danes slišala od dveh razpravljavcev s strani koalicije. In danes se po vseh teh razpravah pa tudi po vseh izjavah v javnosti pojavlja v bistvu več vprašanj pa hkrati tudi odgovorov. Prvi odgovor: ne ukinja se dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Končajte s temi besednimi zvezami. Preoblikuje se v obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer gre v bistvu za dvojno obdavčitev. Namreč, po novem boste morali od neto plače dati še ta prispevek, 35 evrov, ki ga prej pač niste mogli plačati, zdaj ga boste pa morali. In ne bo nobenega tistega morem, ne morem, lahko mogoče naslednji mesec – ne, tisti mesec vam bodo odtrgali od plače. V bistvu gre za davčno reformo, ne gre za zdravstveno reformo. Večkrat smo slišali, tudi danes smo slišali, da je prvi korak k zdravstveni reformi sprejetje tega zakona, ki, ponavljam vaše besede, ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Popolnoma napačen stavek. Prvi korak k zdravstveni reformi je bil že večkrat omenjen. Namreč enkrat, da je prvi korak digitalizacija zdravstva, naslednjič smo poslušali, prvi korak k spremembi zdravstvenega sistema je sprememba vodstva oziroma načina vodenja na zdravstveni zavarovalnici, danes poslušamo, da je prvi korak sprememba oziroma ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kjer, še enkrat poudarjam, ne gre za ukinitev, ampak za preoblikovanje v obvezno dajatev. pa najbolj boli pri vsem tem in pri vaši kratki obrazložitvi zakona, je, da ni ekonomskih izračunov. V bistvu gre za veliko tveganje za financiranje. In še to, da ko bo seveda zmanjkalo denarja – lahko razpravljamo o tem, kdaj, ali bo to septembra ali oktobra ali konec leta – iz teh 35 oziroma zavarovalnice več ne bodo mogle financirati dopolnilnega oziroma storitev, bo seveda to na proračunu. Pa tudi drugače, tudi če je ta zakon sprejet. Torej, ponovno nalagate breme davkoplačevalcem. In zdaj vi govorite tako, češ, če bo to država krila, pa s tem ne bodo obremenjeni davkoplačevalci. Pa še kako bodo! Vprašanje pa je, kako daleč bo lahko to šlo oziroma kako daleč bo lahko gospodarstvo napajalo državni proračun glede na to, da smo danes poslušali, da je Nemčija zdrsnila v recesijo, da se je gospodarstvo pri njih skrčilo za 0,3 %, in veste, kako pravijo, ko Nemčija kihne, zboli cela Evropa. In potem seveda manj zaposlitev, več brezposelnih, večja, bom rekla, recesija in teh 35 evrov bo postalo veliko breme tistim, ki bodo to morali plačevati, in posredno potem tudi državnemu proračunu. Slišali smo danes tudi, da ta zakon omogoča to, da bomo končno dobili tisto, kar piše v 51. členu Ustave, kjer piše, vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. Jaz bi lepo prosila koalicijske poslance, da mi razložijo, v čem ta zakon omogoča vsakemu, da ima vsak pravico do zdravstvenega varstva po pogojih, ki jih določa zakon, ker nima. Ker nima. Moja pravica je svobodna izbira zdravnika. Ali imam svobodno izbiro zdravnika? Jaz si lahko svobodno izberem zdravnika, samo zdravstvena zavarovalnica mi ne bo vrnila stroškov. Ker če si jaz izberem zdravnika specialista v neki zasebni ambulanti, ne bom dobila vrnjenih stroškov. Torej ne omogoča, že sedaj ne, ta zakon še pa manj. In ne mi govoriti, če bomo imeli danes 35 evrov obvezne dajatve, da bomo s tem zadovoljili 51. in 52. členu Ustave. To je čisto zavajanje vaših volivcev pa vseh državljanov. Hkrati smo danes slišali, da gre za povečanje dostopnosti zdravstvenih storitev. Na novinarski konferenci smo slišali iz več ust, da ta zakon ne prinaša sprememb za paciente. Verjamem, ta zakon ne prinaša nobenih sprememb za paciente, samo v njihovih denarnicah se bo zadeva poznala, ker bodo plačali obvezni prispevek 35 evrov, ampak storitve oziroma dostopnost do storitev se pa s tem ne bo spremenila. Zato ker ta koalicija, ki je trdila, pa tudi minister na hearingu, da bomo 15. septembra čakalne vrste uredili, pa še kaj drugega, da ne naštevam – to se ni zgodilo. Danes lahko plačajo 35 evrov, če želijo, če ne, ne, se strinjam, ni dobro, da ne, ampak po 1. septembru 2023 bodo morali obvezno plačati 35 evrov, čakali bodo pa še vedno v čakalnih vrstah, tako kot danes. Danes nismo slišali niti enega argumenta, kako ta zakon povečuje dostopnost zdravstvenih storitev. Niti enega argumenta. Vse, kar je bilo, je bil napad na zdravstvene zavarovalnice, češ da gre za zasebnike

in da mi poveste strukturo zavarovalnic. Zavarovalnica Triglav oziroma Triglav zavarovalnica je del mame Triglav, d. Triglav, d. d., lastniki oziroma delnice imajo sklad v lasti Republike Slovenije 62,6 %, mednarodne institucije, delničarji 16 %, fizične osebe 12,9 %, slovenski institucionalni delničarji 8,5 %, to je skupaj 100 %. To je mama Triglav, ki ima Triglav zavarovalnico. In danes je Triglav zavarovalnica. Ker pravite, da danes ne smemo govoriti o uredbi, s katero ste omejili dopolnilno zdravstveno zavarovanje na 35 evrov, češ da za zavarovalnice pač ni nobenih problemov, preživeli bomo oziroma bodo preživeli. Napačno je govoriti, da bi se zavzemali za zavarovalnice, zavzemati se moramo za zavarovance. Vendar pa če zavarovalnice ne bodo mogle več plačevati teh storitev, je pač problem tudi tukaj. In Triglav ima danes problem, to vemo vsi. Triglav ima problem. Vzajemna bo še najdlje zdržala. Zato je vprašanje, kako se bo reševala Triglav zavarovalnica. Zakaj? Zato ker že danes tudi vstopajo novi zavarovanci noter. Vi jim niste rekli, počakajte malo, zdajle bo ta zakon, ne vstopati. Oni vstopajo v dopolnilna zavarovanja tudi danes in bo to problem. Vzajemna ni zasebna. In tisto, kar smo prej poslušali, jaz še zdaj ne razumem, kaj je bilo rečeno – da zavarovalnice prejemajo naš denar in so posredniki za to, da dajejo v žep privatni zavarovalnici. Jaz tega stavka nisem razumela, res ne. Ne vem, kateri, Vzajemna vzame iz žepa in da privatni zavarovalnici – ne razumem, no. Ampak hočem reči, da je pač problem, če zavarovalnice ne bodo uspele oziroma ne bodo mogle več plačevati plačevati storitev, ker potem je tisti končni uporabnik oziroma zavarovanec tisti, ki bo imel problem. Potem je bilo rečeno 35 evrov in ne bo nobenih sprememb, tako bo ostalo. Preberite si člen, ki ga imate, mislim, da je 12., drugi odstavek ali nekaj takšnega, kjer piše letna valorizacija. Torej se bo spreminjalo, torej se bo zvišal ta znesek. To je še ena dodatna laž, ki jo širite, češ 35 evrov in to je to.

Ministrstvo za finance sploh ni prisotno, sploh ne vemo, kakšno je njihovo mnenje. Sicer je predlagateljica rekla, da je minister za finance takrat stal zraven samozavestno in podprl ta zakon. Okej, potem bog nam pomagaj, če imamo takega finančnega ministra, ker finančni minister pod Šarčevo vlado je ravno zaradi tega odstopil, ker tega ni želel podpisati. podpisati. Mislim, da bi se bolj morali lotiti – ob tem preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, s tem se lahko vsi strinjamo, vsem, kar temu pritiče, ne na tak način, kot je ta zakon, mene zanima, kje je digitalizacija v zdravstvu. Prvi korak je bil to k zdravstveni reformi. Kolikor jaz slišim, bi moral biti zakon že na Vladi, pa ga še vedno ni. Potem ali se oziroma kje se ukvarjamo s specializacijami za družinske zdravnike, urgentne zdravnike in tako naprej? Standardi in normativi, plačna nesorazmerja, 1. april bo tisti, ko bomo uredili, je bilo rečeno, plačni sistem, plačne stebre v zdravstvu. No, zdaj je 30. junij, slišimo pa že iz medijev, da pa se pripravljajo neke parcialne rešitve v zdravstvenem sistemu. Potem se še vedno nismo dotaknili tega kritja stroškov zdravljenja v tujini in doma. Če greš v tujini k zasebniku, dobiš vrnjeno s strani ZZZS, če se zdraviš doma pri zasebniku, tega denarja pač ne dobiš. Ko bo to ukinjeno, se bo približno 600 milijonov prerazporedilo na zdravstveno zavarovalnico, ki to ni. In kot pravi, mislim, da je rekel predsednik Vlade, pa tudi minister, gre za netransparenten zavod, da so tam nujne spremembe, ampak mi jim bomo dali še 400 milijonov, da še s temi, kot pravi minister, delamo netransparentno oziroma bodo delali netransparentno. Dejali ste, da ste hitro reagirali na dvig, na napovedani dvig oziroma dvig dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s strani ene zavarovalnice. Jaz se sprašujem, ali je res,

Je pa tukaj vprašanje za ministra, kljub temu da danes minister ni predlagatelj, pa me vendarle zanima, ali držijo informacije, da ste se v septembru srečali z eno izmed predstavnic zavarovalnice enkrat, dvakrat, dvakratno srečanje, in da so vas iz zavarovalnic že v septembru, oktobru opozarjali na to, da bo potrebno premije dvigniti oziroma da naj se poišče skupaj rešitve, da do tega ne bi prišlo.

iz leta 2019 in danes govorijo koalicijski poslanci, kako so hitro reagirali. Zato pač vprašanje, no, je to bilo res takrat prvič slišano in ali se ni to vedelo že dolgo. Zelo čudno bi bilo, no, da zavarovalnice rečejo danes ob petih popoldan, glejte, jutri bo dopolnilno zavarovanje višje. Tako da mogoče koalicijski poslanci pač mislite, da ste hitro reagirali, lahko bi pa seveda prej, ko so zavarovalnice na to verjetno že opozarjale. opozarjale. Je pa tudi tu še eno vprašanje. Če se ta zakon ne sprejme in obvelja uredba ali ste preigrali te zadeve? Verjetno jih niste, ker mislite sprejeti zakon. Kaj se zgodi, če se ta zakon sprejme? Ali ste preigrali vse finančne posledice tega zakona?

Težko verjamem. Ker če bi, potem vi tega zakona na tako lahek način in s tako kratko obrazložitvijo ne bi vlagali. Ali imate Ali imate rešitve za kmete? Ker zanje velja pavšalna obdavčitev, torej ne prejemajo plače, to vemo, kdo bo njim trgal ta obvezni dodatek? Tole je odgovor: nekdo pač. Ali ste preigrali zadeve glede tujih delavcev? Ker imamo mi veliko tujih delavcev, zaposlenih v Sloveniji, delajo pa samo v tujini in imajo zavarovanje za tujino in in v bistvu ne potrebujejo tega obveznega zavarovanja. Ampak ker bo to obvezno, zdaj, po novem, jim bodo pa delodajalci morali trgati od plače 35 evrov. In potem bo prišel delavec pa bo rekel, glej, zakaj, zakaj mi trgate to od plače, jaz tega ne potrebujem v Sloveniji in zvišajte mi plačo. Ali ste preigrali vse posledice za delodajalce? Ali ste preigrali vse posledice za zavarovance, ki so zavarovani kot občani?

potem je res hudo, da ste vložili ta zakon. Potem je res res politična odločitev morala biti tako hipna, tako, bom rekla, panična, da ste to naredili. Ker če je res, da ste vse to preigrali, pa če poznate vse te pasti tega zakona – s tem, da ga sprejemamo samo za 15 mesecev, glede na napovedi ministra, ki je rekel, da bo poiskal rešitve in da bo po letu 2025 financiranje javnega zdravstvenega sistema urejeno drugače, za 15 mesecev ste vložili zakon, s katerim iz prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja daste 35 evrov kot obvezni davek na neto plačo. Za 15 mesecev. In zdaj boste vi meni rekli, da ste vse preigrali. Niste nič. Rečeno je bilo, nekaj je treba narediti, ankete gredo dol, ste vložili zakon. In to zakon, zaradi katerega je padla ena vlada. Niti toliko niste bili, da bi malo zadeve spremenili. Daleč od tega, da razumete stvari. Pa ne bom rekla, danes niti nisem vsega izpostavila, ampak takšen način dela poslanskega zakona bo prinesel posledice, ki se jih trenutno še ne zavedamo oziroma se jih bomo zavedali, ko bodo začele veljati. Pa še nekaj.

Po analizah, ki jih imam, ne gre za bogate ljudi, ker danes govorite, da si pač bogati ljudje lahko privoščijo kaj več. Vzporedno zavarovanje stane 5 evrov in vzamejo si ga tisti srednjega sloja ali pa nižjega sloja. Zdaj bom pa povedala, zakaj. Verjetno veste odgovor, zakaj. Zato ker tisti, ki so privilegirani in imajo denar, tega ne potrebujejo. Tisti gredo in si plačajo zdravstveno storitev. Srednji in nižji sloj pa si vzame dodatno oziroma vzporedno zavarovanje, zato ker ga potrebuje. Zato ker iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne dobi storitve, ki jo potrebuje. Danes, ko govorite, da bo ta zakon, ki uvaja nov obvezni davek, zdravstveni davek, rešil vse tegobe pacientov, torej bo boljše za njih, boljše storitve, kakovostne storitve, lažete ljudem. In ni prav, da se to dogaja. Verjamem pa, kot je bilo rečeno, da bo v nadaljevanju še veliko amandmajev. Najboljše je, da daste amandma, da obvezno zdravstveno zavarovanje povišate, pa je to to. Ne rabimo dveh davkov, ne rabimo dveh prispevkov, obveznega pa še tega zraven, ki bo zdaj seveda tudi obvezen. Tako da v nadaljevanju dajte preigrati vse te zadeve, ki so na mizi, vsi ti problemi,

Kako naj začnem pri vsem tem negativizmu? V bistvu res nečesa ne razumem s strani opozicije. Toliko nekih ovir, toliko nekih nasprotovanj zakonu. Ne razumem, ali bi si torej vi želeli, da naši državljani plačujejo še enkrat višjo premijo, kot jo plačujejo danes, ali je vam okej, da bi državljani septembra plačevali 55 evrov, kot napovedujejo zavarovalnice, in ne 35 evrov, kot plačujejo danes. Torej se vi s tem strinjate? Jaz to nekako tako razumem.

skoraj nemogoče, podpišem. Ena je ta, da bi bilo sigurno treba nasloviti čakalne vrste. Absolutno. Zakaj jih niste? Zakaj jih danes še vedno imamo in 10 let jih že beležimo? Absolutno se strinjam z gospodom Černačem, da je treba počistiti obračune in videti, kje je tam rezerva. Absolutno je tam rezerva. Minister, jaz upam, da boste pozvali ZZZS, da se tudi tega resno loti. Strinjam se tudi, da je treba nasloviti preplačila in povečati transparentnost. Glejte, zlomka, zakon o digitalizaciji v zdravstvu, ki naslavlja ravno ta izziv, je tik pred vrati in verjamem, da ga bomo v tej hiši kmalu obravnavali. Strinjam se tudi, da je treba nasloviti več stvari hkrati, in ne boste verjeli, tudi to počnemo, naslavljamo več izzivov hkrati. Danes smo jih nekaj slišali: absentizem, nujna medicinska pomoč, javna zdravstvena mreža in da niti ne naštevam. Tudi tisti izziv, kako preoblikovati ZZZS, da bo boljši kupec in da bodo storitve dejansko transparentne in namenjene tistemu, čemur je dejansko dopolnilno in obvezno zdravstveno zavarovanje namenjeno. Absurdno mi je, ko slišimo, da vi naše tvite omenjate in jih citirate. Meni je to res humoristično

Tudi to bi rada povedala, da mi sigurno v imenu predsednika Vlade ne bomo odgovarjali. Redne seje imamo, lahko ga naslovite z vprašanji in ga vprašate, kaj je mislil včeraj v Studiu ob Mislim, da če ste želeli razumeti, ste razumeli. Ker ne glede na to, kolikokrat ponavljamo in argumentiramo določene stvari ali obrazlagamo, kaj smo mislili, še vedno vi naprej ponavljate isto svoje kot papiga. Mislim, da tukaj skorajda ni pomoči. Absolutno se kolegici Jelki zahvaljujem, da nas je opomnila na vse to preigravanje in vse te scenarije. Ja, veliko preigravamo, preigravamo, izračunamo, tako preden smo vložili novelo kot tudi zdaj v času rednega postopka. Kot sem danes že večkrat povedala, ravno temu je namenjen redni postopek – da se morebiti pogovorimo o kakšnih določbah, ki so dvomljive, in da jih nenazadnje odpravimo, izboljšamo, da bo zakon še bolj učinkovit. Zato smo se tudi pogovarjali z Ministrstvom za finance, konkretno, kako bolje nasloviti kmete, tuje delavce, brezposelne in tako naprej. Zelo vam bom hvaležna, če ste vi opazili, da smo mogoče še kakšno skupino izpustili v zakonu, da nam to poveste. Hvala, absolutno bomo upoštevali. Cilj je seveda, da je zakon čim bolj enostaven, čim bolj učinkovit tako za zavezance kot tudi za ZZZS. Zaključila bi z eno mislijo. In sicer, jaz sem bila tudi na predsedniškem posvetu na Brdu in res mi je zanimivo, kako ljudje slišimo iste besede in jih razumemo diametralno nasprotno. Tako da jaz besed, ki so bile povedane na tem forumu, nisem vseh razumela enako, sem se pa absolutno strinjala z vašo pripombo, da se mora zdravstveni sektor poenotiti in šele takrat bomo uspešni v zdravstveni reformi. Na tem posvetu sem si zapomnila eno stvar, ki jo je tudi predsednica na koncu povedala, torej da se moramo poenotiti, da moramo sodelovati in predvsem, da si Slovenija zasluži več. In res si zasluži več. Omenila bi pa samo še eno stvar, in sicer, danes je bil omenjen tudi strateški svet pri predsedniku Vlade. Jaz se moram vsem članom strateškega sveta resnično zahvaliti, opravljajo veliko delo, veliko predlogov so podali, veliko ukrepov predlagali. Verjamem, da so ti predlogi na plodnih tleh, in verjamem, da jih bomo kmalu udejanjili in tudi skupaj z ministrstvom predlagali ukrepe, ki bodo naslavljali resne probleme v zdravstvu, kot so čakalne vrste, povečanje učinkovitosti in storilnosti

Če človek ne razume, pač ne razume. Ni se treba spraševati, zakaj se ne razume, ampak se pač ne razume. Čakalne vrste, če malo za šalo rečem, so od nekdaj, odkar so zdravniki, tako da se lahko tudi o tem pogovarjamo. Ampak glejte, ste, zakaj niste vi tega naslovili. Seveda smo, v PKP5 poglejte, mi smo rekli, da se tisti denar, ki ostaja v Vzajemni, nameni za nacionalni program za skrajševanje čakalnih dob. In takrat, v tistem letu za leto 2021 Vzajemna ni vračala zavarovancem, ker bi vrnila, mislim, da nekje 1,5 evra, in je bila potem odločitev, da to v bistvu zavarovancu kot takšnemu nič ne pomeni, 1,5 evra, in se je tisti denar, ki je bil, dal za nacionalni program za skrajševanje čakalnih vrst. Zdaj vam bom pa še nekaj o čakalnih vrstah povedala. Marca 2020 je bilo vseh čakajočih 229 tisoč 747, nad dopustno dobo 146 Decembra 2020 nad dopustno 127 tisoč, junija 2022 116 tisoč, maja 2013 134 tisoč. Torej, ne mi govoriti o tem, zakaj niste skrajševali čakalnih dob, smo jih, zdaj sem vam povedala številke. In vi ste rekli, da jih boste do 15. septembra rešili, zato vas danes to sprašujemo. Še enkrat, smo naslovili, tudi z denarjem zavarovalnic. PKP5 si pojdite pogledat. Zdaj ne vem točno, kateri člen, tam so posebej začasni ukrepi na področju zdravstva, kjer točno piše, denar iz zavarovalnic, ki ga imajo viška zaradi covida, se nameni za nacionalni program za skrajševanje čakalnih dob. In potem seveda še tisto, v letu 2022 pa mislim, da so vračali, da smo vsi zavarovanci, vsaj tisti, ki smo bili na Vzajemni, dobili tri cele pa še nekaj evra nazaj. Torej ni dobičkov. In zato dobim alergijo, ko mi začnete govoriti o dobičku Vzajemne. Ne morejo ga imeti, dobička. Ne smejo ga imeti. Danes pač te izgube krijejo iz teh rezerviranih sredstev, ki pa, ta rezervirana sredstva, ki so nastala zaradi manjšega števila izvedenih storitev v času covida, hlapijo. Zato vas sprašujem, kako dolgo bo to vzdržalo. Poleg tega imamo pa tukaj še absentizem, ste sami povedali. Ampak naj vam povem, absentizem je na področju zaradi covida narastel v letu 2022. za enkratnik zaradi izolacij. Nam govorite, dajte si pogledati poročila tega absentizma in teh zadev. Zato pravim, prvo kot prvo je treba pogledati podatke in potem

Gledam ministra in si rečem, res mu ni lahko. Morda bi najbolje povzela to zgodba recimo nogometne reprezentance, in če si rečemo, da je minister sam vratar, ki brani ta gol zaradi tega, da bo slovensko zdravstvo ubranil, potem si njegova reprezentanca tako zelo želi dati gol, da da kar avtogol. Ob taki koaliciji, minister, mislim, da res ne potrebujete sovražnikov. Ker ta zakon, ki je danes v obravnavi, vam bo povzročil ogromno sivih las, bo praktično povzročil sesutje slovenskega zdravstvenega sistema na dolgi rok. Če je to cilj, okej, še razumem, vsega ostalega pa ne razumem, da se nekdo strelja v koleno samo zato, ker hoče biti všečen, to je pa resnično težko razumeti. Ampak gremo po vrsti. Mislim, da je glavna težava slovenskega zdravstvenega sistema dostopnost. Ta zakon, ki je danes v obravnavi, te dostopnosti ne bo v ničemer izboljšal. Pika. tisto, kar je bilo na razpolago v javnosti, se zdi, da je zdaj ministrstvo najprej želelo priti z nekim zakonom o digitalizaciji. Super, mislim, da je zadeva koristna, ampak bo dala stvari in rezultate na dolgi rok. Potem je bila želja spremeniti samoupravljanje ZZZS. Dobro, ampak sem prepričan, da bo tudi to dalo rezultate na dolgi rok. In potem, seveda, ko pričakuješ, da bo pa vendarle prišel nek zakon, ki bo bistveno povečal samo dostopnost zdravstvenih storitev, poslanci koalicije prinesejo nek zakon, ki naj bi v tem ljudskem jeziku odpravil tisto, da morajo ljudje plačevati 35 evrov po položnici za polno zdravstveno zavarovanje. Če se vrnemo malo v zgodovino, potem bi rekel, da so se naši predhodniki v nekem trenutku odločili, da bodo naš zdravstveni sistem uredili na način, da bomo deležni ali pa da bo zahtevana neka participacija. Ker to, da moraš za del zdravstvenih storitev doplačati, je nič drugega kot participacija. In ker je sistem takšen, kot je, so se našle zavarovalnice, ki so za to ponudile zavarovanje, da tisto participacijo lahko zavaruješ in nekdo to plača namesto tebe. Super. Razlika je samo v tem, da ko nam trgajo od naših plač, morda tega niti ne čutimo, se s tem niti ne ukvarjamo. To ni naš problem, ampak je to, si morda kdo misli, problem delodajalca. Če je treba plačati 35 evrov po položnici, to pa vsak čuti. To je tista poanta, ki jo je radikalna Levica odlično zadela in je poskušala na takšen način nagovoriti nekatere ljudi, češ, mi bomo pa to ukinili. Ampak če gremo še nekoliko v detajle, ugotovimo, da je naš zdravstveni sistem vsekakor solidaren. Če pogledamo številke, potem je pa perspektiva precej drugačna. Danes nek zaposleni, ki ima minimalno plačo, da za obvezno zdravstveno zavarovanje 150 evrov, če k temu dodate še to dopolnilno, plus 35 evrov, ga zdravstvo na mesec stane 185 evrov. Človeka, ki ima minimalno plačo.

zaposleni z minimalno plačo za zdravstvo prispeva 185 evrov, zaposleni s povprečno plačo prispeva 315 evrov. Pravično, solidarno, ni kaj, da tisti, ki imajo več, plačujejo več. Ampak zdaj, na vse to je pa Levica prišla še z nekim dodatnim predlogom, ker bi pa to solidarnost še dodatno povečevali tako, da bi bila pa resnično krivična, bi nekdo, ki ima danes povprečno plačo, dejansko plačal mnogo več, kot plačuje danes. In to bi bil, hočete ali nočete, napad na srednji razred. Ob vseh pritiskih, ki jih srednji razred doživlja, bi ga obremenili še s tem. To je bil očitno cilj Levice. Upam, da bomo to vsi skupaj v tem parlamentu preprečili, ker enostavno, če se to, kar Levica predlaga, realizira, potem se nam seveda slabo piše. Ta zakon, ki ga danes obravnavamo, ima celo vrsto pomanjkljivosti in mislim, da bi ministru naredili največjo uslugo, če bi ga enostavno zavrnili, da je neprimeren za nadaljnjo obravnavo, in enostavno začeli čisto po neki drugi poti, ne pa s to neko nedodelano varianto. Še zlasti, ker je mnogo enostavnejših rešitev. Če v koaliciji ugotavljate, da si nekateri ne morejo privoščiti teh 35 evrov, zagotovo tudi taki obstajajo, in da je ta participacija oziroma so ta doplačila neprimerna stvar, potem bi jih enostavno ukinili in bi dejali, da bomo pa zdaj iz obveznega zavarovanja krili vse. Seveda boste morali za to najti dodatne vire, ali bo to proračunski prispevek ali bodo to dvignjeni prispevki za zdravstvo, ne vem, ampak če ste hoteli celotno zdravstveno zavarovanje spraviti na en konto, potem ste seveda imeli mnogo enostavnejšo varianto, kot je pa zdaj to igranje s tem zakonom. Seveda se tukaj demagogija predlagateljev tega zakona poglablja. Često smo poslušali o tako imenovanih dobičkih zavarovalnic, je pa zanimiva stvar, očita se zavarovalnicam, da na tem mestu ustvarjajo 50 milijonov evrov nekega dobička, ki naj bi ga pospravili v žepe, ampak potem ko bi to država prevzela, bo pa kar naenkrat 180 milijonov izgube. Se pravi, če to delajo zavarovalnice, je 50 milijonov evrov dobička, če to dela država, bo potrebno doplačilo iz proračuna v višini najmanj 180 milijonov evrov. Te stvari niso logične in absolutno ne gredo skupaj. Resnica je pa ta, da teh 50 milijonov seveda ni dobiček, ampak so to administrativni stroški, ki jih te zavarovalnice uporabljajo za to delovanje in upravljanje s tem sistemom. Ne pozabiti, da ima tudi slavna ZZZS svoje administrativne stroške, ki gredo prek 100 milijonov evrov, pa jih nihče ne omenja, tudi nihče ne problematizira. Ko potegnemo črto, je dejansko najbolj enostavna rešitev ta zakon zavrniti in se resnično ukvarjati z rešitvami, se bodo lotile same srži težav, ki jih ima naš zdravstveni sistem, to pa je dostopnost teh storitev. In tukaj je seveda prva stvar, ki bi jo morali narediti, ta, da bi uporabili vse kapacitete, ki jih imamo v državi na razpolago. Vsekakor je nesprejemljivo, da če nek slovenski državljan prinese račun za neko zdravstveno storitev iz Hrvaške, mu ZZZS to povrne, če za to isto storitev prinese račun iz nekega zasebnega zavoda v Sloveniji, mu pa tega ne povrne. To je pod črto. Še vedno v Sloveniji ne uporabljamo vseh kapacitet, ki jih imamo. Druga stvar, ki bi dejansko naredila korak naprej, je pa, da tudi pri obveznem zdravstvenem zavarovanju stvari odpremo za trg, da bodo zavarovalnice med seboj tekmovale in resnično naredile bolj učinkovit sistem, kot ga imamo danes. Sam seveda tega zakona ne bom podprl in bom glasoval proti.

Ko razpravljamo o tem, vedno se nam je očitalo, zakaj ne začnete delati, zakaj nečesa ne naredite. V stranki Gibanje Svoboda in koalicijski zavezi je bilo: lotili se bomo najprej zdravstvene reforme. Ta zakon, ta novela zakona, ki jo danes tako preigravamo, je en delček tega. Ni samo zakon, sam zase ne bo prinesel teh rešitev, o katerih se nas zdaj sprašujete, kako bo to rešil, kako bo to rešil, ampak je delček vsega, je kompleks. Temu smo se zavezali in končno smo se tega lotili. Zato tudi verjamem, da je naš predsednik rekel to, da smo končno izpeljali vložitev tega, izpeljali smo lotiti se tega, saj to je že večdesetletni cilj več vlad. Ta tema je bila na sporedu v vsaj petih sklicih pred nami in ali so začeli ali niso, nikamor niso prišli. Sedaj nam očitajo, da pogrevamo en star predlog od predprejšnje vlade. pač tudi ena osnova, saj osnova je bila vedno ista, želimo isto rešiti. Če so ene oporne točke, smo pač od tistega prevzeli, dodali smo svoje, čakamo na konstruktivne predloge tudi druge strani. Gre za to, da rešimo, izboljšamo zdravstveni sistem v Sloveniji, za katerega se vsi strinjamo, da trenutno ne deluje. In ko sedaj govorimo o ukinjanju, ukinjamo obstoječi sistem dodatnega zavarovanja. Saj res, da denar ostane isti za ali preoblikovanje ali drugo, ampak gre za to, da bomo dali na en skupni imenovalec, to je ZZZS, javna zdravstvena zavarovalnica. Tudi ta bo del reforme, ki se jo bo opredeljevalo. Osnovno vodilo je bilo pa zdaj, da smo pač dali ven, ker so zavarovalnice, te zasebne, napovedale dvig premije. Če rečemo, da zavarovanje rihtamo za zavarovance, za ljudi, enostavno slišati, da se bo zdaj naslednji mesec premija dvignila pa mogoče naslednji dan zopet, bomo to, kar smo imeli v načrtu, pač pospešili, vložili hkrati z drugimi. Saj pravim, zdravstvena reforma vsebuje vsaj šest zakonov, kar se zdravstva tiče. Osnovno vodilo je pa, kar ljudem povemo, česar se bojijo, upravičeno bojijo, zdravstvena košarica bo ostala nespremenjena z našim predlogom. Denarna obremenitev tudi ne bo večja, teh 35,67 bo ostalo enakih. Samo delamo, s tem da tudi to vprašanje, kar je bilo rečeno zdaj, fiksen znesek je krivičen do malega človeka in do enega premožnega, to je zdaj za čas do konca leta 2024. Želimo si vsi res – ampak zato pa deluje širok konsenz, bo še več razprav, tako kot pri vseh amandmajih – iti na progresivno lestvico, ki je res poštena, ampak to moramo dobro dodelati.

Recimo opozicija je pa, ne vem, kaj bi rekel, ali je tako črnogleda ali tako negoduje, ker se na ene izraze upira, kaj je to ukinjanje, kaj je rekel premier, tako rekoč hoče rušiti vse predloge, da nekaj naredimo v dobro ljudi, za nas same in za to. Ministra sprašujejo, kako je za njega dobro, da njemu delamo škodo, njemu bomo ne vem kaj naredili. Gospod minister je lepo povedal, da Vlada to podpira, tudi sodeloval pri naslednjih pogovorih, to je danes prva obravnava tega. Nenazadnje bo tudi danes pred glasovanjem še imel besedo, vlada. Če je res tako, kot pravite, bo že on povedal. Dajmo podpreti prizadevanja Vlade, prizadevanja ministra in

Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Spoštovani gospod minister, drage kolegice in kolegi! Iskreno vam privoščim, da vam rata, da vam rata zdravstvena reforma, da bomo dejansko enkrat prišli do vsem dostopnega javnega zdravstva. Prej smo bili pozvani, da naj damo alternativne rešitve. Ja za božjo voljo, jaz sem jih gospodu ministru dal v obliki enega ličnega letaka, jih je dobrohotno sprejel, kar zelo cenim. Imeli smo programsko konferenco na temo zdravstva, modernizacije zdravstvenega sistema, javnega zdravstvenega sistema in tam smo tudi nekaj stvari napovedali in pri nas beseda velja. Ne bom se zdaj ukvarjal s tem, kar je premier rekel, kar je izjavil tam in ne vem, kdajkoli, je pa vneslo to med nas državljane veliko zmede. Veliko zmede. Ukinitev, ja, to so res besede dneva, ukinitev, 50 milijonov dobička, zasebni žepi. Ljubi bog, dajmo se malo zresniti. Če želimo narediti res moderen zdravstveni sistem, zdrav zdravstveni sistem, potem tukaj, v tej dvorani potrebujemo zdravorazumsko razpravo in še bolj zdravorazumske rešitve. Ker če pravite, da so zavarovalnice pokasirale 50 milijonov dobička – ne niso, to so manipulativni stroški. Ali zdaj pomeni, da teh ne bo?

pravzaprav ste z uredbo zabetonirali premijo. In tukaj ste naredili veliko napako. Seveda je populistično govoriti, poglejte, grde zavarovalnice so dvignile, hotele dvigniti premijo. Zakaj? Ker so jo morale in jo morajo! Pa mene tudi srce boli, ker moram več dati iz denarnice. Ali poznate evropsko zakonodajo na tem področju? Poznate Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja? Pravi se ji tudi, tako bolj popularno, Solventnost II. Ja, o solventnosti govorimo. Premije z utemeljenimi zavarovalno-tehničnimi predpostavkami morajo biti za zavarovalnice zadostne, da lahko te izpolnijo svoje obveznosti v zvezi z vsemi vidiki svojega finančnega stanja. Ali poznate kapitalsko ustreznost? Zavarovalnice jo morajo zagotavljati. S to uredbo, zdaj sicer to ni ravno predmet, ampak s to uredbo, ki jo je Vlada sprejela in omejila premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in istočasno tudi rekla, da zavarovalnice, te tri namreč, ne smejo prekiniti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja svojim zavarovancem, ste jih prisilili k likvidaciji, te bodo likvidirane. In če že govorite o zasebnih žepih, kdo ima zasebni žep v Vzajemni, kdo ima zasebni žep v Zavarovalnici Triglav? Nekaj pa je, česar se pa bojim. Veste, česa? Bojim se pravnikov Generalija. Ti so zdaj najbrž zaenkrat še tiho, ko bo zakon sprejet – hm, Generali ni kar tako, to je resna firma. Prosim vas, razmislite v drugem branju in poskušajte ta zakon spraviti v okvir slovenske ustave in evropske zakonodaje. Za zdaj bom pa proti temu zakonu.

Veseli me, da delimo skrb, da uredimo naš slovenski zdravstveni sistem. V celi razpravi ugotavljamo, da se že leta vlečejo določene stvari, ki jih nismo uspeli razrešiti. Sistem je zelo kompleksen in verjamem, da gremo v pravo smer. Če začnem pri konkretnem primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. O tem, zakaj je bilo uvedeno, na kakšen način deluje, je bilo že veliko povedanega. Pa mogoče nekaj številk, sem šel v štihprobo, po domače, nekaj let delovanja. 2019 zbrali 655 milijonov, od tega 503 milijone vplačali za zavarovanje in za zdravstvene storitve, 152 so pa obdržali, porabili. Potem imamo naprej paradoks. Kaos je zame in za ljudi tam zunaj, ko se sprašujejo, kako je možno, da ni zdravstvenih storitev, da so čakalne vrste in da se ne opravlja storitev, hkrati pa imajo zavarovalnice konec leta presežke.

in 2021, ne boste verjeli, po poročilu Računskega sodišča, ki je opravljalo revizijo, 120 milijonov evrov presežka prihodkov nad odhodki. Sprašujem se, od kod. Zavedam se, v času covida se določene stvari niso izvajale, tudi zato ker so bili ukrepi pretirani. In če že govorimo o teh famoznih čakalnih vrstah, od leta 2002, to pomeni 20 let, imamo v Sloveniji pro bono ambulanto, ambulanto, kjer zdravniki prostovoljci pomagajo ljudem brez zdravstvenega zavarovanja in zadnja leta tudi tistim, ki imajo zdravstveno zavarovanje, nimajo pa osebnih zdravnikov. In to že krepko pred nastopom te vlade, pa to ne opravičuje tega, da mi tega ne bomo naslovili, ampak želim zgolj poudariti, kako je ta primer, problem kompleksen. Pro bono ambulanta rešuje stvari, ampak ne more v celoti tega rešiti. Imamo na primer iz leta 2020, ko govorimo o teh vrstah, kovidni rep. V času epidemije je okrog 1,7 milijona, če se ne motim, zaostalih zdravstvenih storitev, ki niso bile opravljene v tistih dveh letih. To pomeni, da bo vse to potrebno sprocesirati v naslednjih letih. Če samo za 2020 pogledamo. 23,6 % zobozdravstvenih pregledov manj, 13,5 % specialističnih obravnav manj, 13 % manj operacij, 2021 še več. Včasih sem se tudi sam spraševal, da ne govorim o nesmiselnih, nelogičnih, nezdravorazumskih ukrepih, kakšne omejitve so bile, zakaj se takrat ni ni opravljalo na primer ortopedskih in drugih posegov, ki niso imeli nobene zveze pa niso ogrožali ljudi s covidom. Tako da, to so stvari, ki pač imajo dolgo brado. brado. Če se še malo lotim razmetavanja javnega denarja, ne samo skozi zavarovalnice. Mi imamo pomembno nalogo nasloviti problem, izziv korupcije, ki je na različnih področjih nabave pripomočkov in zdravil, poznamo, vsepovsod imamo neke posrednike, ki seveda še posebej služijo. In te provizije so tudi po 20 %, kolikor lahko izvemo neuradno. Gradbeni posli, digitalne storitve, zdravstvene storitve, vse to. Nepremišljeno koncesioniranje. Tudi tu notri bo potrebno razmisliti, ali je to za pokrivanje sivih lis ali kar vsepovprek. Solidarnost in pravičnost moramo nasloviti, imeti moramo tak sistem, ampak vse skupaj bo potrebno na novo postaviti, sedaj samo preusmerjamo, smo s tem zakonom naredili ukrep preprečitve podražitev, ki so bile namenjene, sedaj na hitro, se je pa ta ukrep pripravljal že več časa. Prvi korak, o katerem se bo dalo še razpravljati. Grem pa še malo v to, koliko ljudje cenimo svoje zdravje. imam nekaj primerov cen zavarovanj. Hiša recimo letno 370 do 550 evrov, stanovanje do 300 evrov, avti do 450 evrov, zavarovanje za tujino za osem dni 20 evrov, za 30 dni do 50 evrov za potovanje, potem življenjsko zavarovanje do 50 evrov, nezgodno pa cel kup drugih zavarovanj, s katerimi se sam težko strinjam, zavarovanje za preskakovanje vrst in ne vem, kaj vse so si še izmislili v tej državi. Tega je veliko in te stvari bo tudi potrebno urediti. Jaz bi si želel, da smo pri tem skupaj v iskanju rešitev, da smo konstruktivni, da se poslušamo, tudi že s strani predsednice odbora in ministra je bilo že večkrat izrečeno, da bomo tudi kakšno dobro idejo verjetno premislili pa tudi dali skozi te ukrepe, seveda pa je to ena od stvari, ki lahko rešijo naš zdravstveni sistem. Bi si pa želel morda kot človek, ki prihaja, lahko rečem iz enega srednjega sloja ali pa sem celo bolj skromen, včasih berem novice o zdravnikih v Nišu, ki so s prostovoljnim delom skrajšali čakalne vrste. Podobno v Splitu pa še kje. Ali so slovenski zdravniki, nekateri verjetno so, tudi pripravljeni stopiti ta korak napram ljudem? Ker zelo težko sprejmem to, da velikokrat poslušamo o stavki zdravnikov, pa dobro vemo, da imajo zdravniki po tri-, štirikratnik plače poslancev, na primer. In si ne predstavljam, da štrajkajo tisti, ki so v sistemu dobro plačani, vemo pa, da je znotraj sistema tudi plačnih nesorazmerij veliko. To je še ena od stvari, ki jih imamo nasloviti. Zato bom pa [podprl] ta zakon o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, za kar sem si prizadeval že pred 15 leti, ko sem bil še v neki neparlamentarni stranki, pa potem 10 let ne v politiki, in sem vesel, da gremo s tem korakom naprej.

leta in drži, da smo tudi mi razmišljali o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali pa nekakšni preureditvi, ampak se seveda to ni nikoli zgodilo, ker to pomeni 600 milijonov v sistemu manj. To, kar vi delate s tem zakonom, je seveda dopolnilno zdravstveno zavarovanje spremeniti v obvezno. Ampak kot rečeno, obvezni prispevek že plačujemo vsi od plač. Verjetno bi bila enostavnejša pot, da bi se tam povečal ta odstotek, čeprav vemo, da nas Evropska komisija ves čas opozarja, da imamo previsoke davke, da so naše plače preobremenjene in tako naprej, ampak zdaj se bo ravno to zgodilo. Zato sem tudi v svojem stališču povedala, da marsikakšen ukrep, ki ga naredite, stvari samo poslabša, ne pa izboljšuje. Skrajšanje čakalnih vrst. Veliko stvari je bilo že narejenih v preteklosti. Vključiti vse v sistem, ki lahko skrajšuje čakalne vrste. In kaj se nam je dogajalo? Javni zavodi in drugi so se prijavili na dodaten program. Javni zavodi so izvedli 60 % tistega, za kar so se prijavili, ali pa še toliko ne. To je gospod Šabeder takrat povedal sam, njegov Klinični center recimo tudi ni izpolnil vsega tistega, za kar se je prijavil. Medtem ko so zasebniki s koncesijo ali čisti zasebniki pa 100-odstotno opravili delo. Zdaj boste rekli, ja, z ljudmi, ki so prišli iz javnega zavoda – tukaj sem že večkrat povedala, da da ker seveda zavarovalnica plača 10 posegov, čeprav bi jih lahko zdravnik naredil 20, zdaj karikiram, pač toliko, kolikor jih plača, toliko jih naredijo, čeprav bi jih v tistih osmih, 12 ali kolikorkoli že urah lahko naredili bistveno več. Ampak niti v Kliničnem centru gospod Šabeder ni mogel tega doseči, da bi zavarovalnica povečala program in ga plačala. V stališču sem tudi povedala, da so recimo, ko se je izvedel kakšen dodatni program in če je to šlo iz dopolnilnega zavarovanja, zavarovalnice to plačale. Kdo bo zdaj to doplačeval? ZZZS sigurno ne, ker že zdaj ni. Tako da mislim, da bomo imeli kar veliko težav. Predvsem pa mislim, da ZZZS v tako kratkem času ne bo sposoben postaviti sistema, da bi to teklo tako, kot teče zdaj, ko se zavarovalnice s tem ukvarjajo, ko 600 ljudi dela na teh zavarovanjih. Veste, to je ogromno. 700 tisoč komitentov ima samo Vzajemna. Ali bodo na ZZZS zaposlili nove ljudi? Verjetno jih bodo, samo preden se bo to vzpostavilo, bo to nekaj časa trajalo. Ne vem, danes je začetek junija, tri mesece je časa, dva meseca. meseca. To ni realno, zato opozarjamo, da pač ni to kar stvar, ki jo zapišeš v zakon, zdaj pa se postavite na glavo in to naredite. In se nam bo zgodil, jaz se bojim, no, nek kolaps. In tudi ne bomo takoj zajeli vseh teh ljudi. Povedali smo vam, kaj bo problem, od kmetov do dnevnih migrantov, 30 tisoč jih je, pa še cel kup drugih ljudi. Na koncu najbrž ne bo izplen tak, kot vi računate, 620 milijonov – kakšna je že številka? – od 590 590 do 620 milijonov. In takrat se bomo potem spraševali, ZZZS bo rekel, ne moremo tega plačevati ali pa naj da država toliko več iz proračuna, čeprav ste rekli, da ne bo treba za 2023 in 2024. Ampak če danes vemo, da je ta premija prenizka, se pravi 35 evrov, zato so jo hoteli povečati, in bomo mi šli s 35 na zavarovalnico, bo njim zmanjkalo teh 10 evrov, ob tem, da zraven še sploh ne bodo imeli pobrano od vseh, od katerih danes recimo pobirajo zavarovalnice. Ne pravim, da je ta sistem zdaj idealen, ni, ampak takih sprememb, na koncu vrednih 600 milijonov, se je treba lotiti malo bolj bolj resno in malo bolj pripravljeno. Ker na koncu pa seveda ne bo nobenih izgovorov. Zdaj se je zavarovalnice lahko privijalo, ZZZS se pa ne bo. Bodo rekli, pač nimamo, ali zmanjšamo nivo pravic, to pravic, to je bil tudi eden od predlogov zavarovalnic, ker enostavno toliko iz tega denarja ne moremo pokrivati, ali pa naj država da dodatnih 100, 200, ne vem koliko milijonov. Prepričana sem, da se bomo o tem še pred koncem leta pogovarjali ponovno, ker kot sem rekla, mislim, da ni realno, da se to naredi do 1. septembra, mogoče do 1. januarja, pa bomo videli, ko se bomo konec leta pogovarjali o tem, kako smo stvar izvedli in ali funkcionira. Jaz se bojim, da ne, in na to tudi opozarjamo. Zaradi tega smo vam to navedli. Vi pravite, da smo črnogledi, mi samo vemo, kako se take stvari uvajajo in koliko časa potrebujejo in smo realni, ker smo pač podobne stvari že počeli in vemo, da je treba take spremembe pripraviti zelo dobro, pa še se ti zgodi, da kaj ne zafunkcionira tako, kot bi bilo treba. Potem bo problem informacijski sistem pa bog ve, kaj še. Mi, kot sem rekla, tega ne bomo podprli. Upam pa, da ste slišali kaj naših predlogov in pomislekov in da se boste lotili tega tako, da se ne bodo potem dejansko zgodile vse te stvari, o katerih smo govorili.

Bom začel na začetku. Verjetno vsi tukaj v dvorani, pa posebej levo in desno, dobro poznate, kaj je bilo mišljeno z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Tudi vsi zelo dobro poznate, pa nihče ni tega danes razložil, tri kategorije zdravstvenih zavarovanj poznamo. Eno je obvezno zdravstveno zavarovanje, eno je dopolnilno, ki je slovenska posebnost, in eno so dodatna zdravstvena zavarovanja. Imamo dva različna sistema financiranja zdravstva. Ena je zdravstvena blagajna, in s prispevkom mi plačujemo v zdravstveno blagajno, seveda imamo ustavo in je to potem pri nas OZZ pri nas OZZ ali obvezno zdravstveno zavarovanje. Ampak se je skozi zgodovino leta 1992 oziroma 1993 vpeljalo dopolnilno zdravstveno zavarovanje in vsem državljanom se je razložilo, ja, dopolnilno zdravstveno zavarovanje je tisto, kar moramo mi plačevati, da bo sistem deloval. Naš sistem plačevanja zdravstvenih storitev je sestavljen tako, da smo imeli praktično v vseh, razen v nujnih stanjih in nekaterih drugih, ampak praktično vsaka zdravstvena storitev je sestavljena iz deleža, ki ga pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga plačuje ZZZS in ki se deli po glavarinah oziroma po mesečninah in tako naprej pa se poračunava. Skratka, en zelo star model, ki ga moderni sistemi ne poznajo. In v različnih odstotkih se je zdravstvena storitev plačevala iz tako imenovanega dopolnilnega ali prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Te razlike so bile zelo različne 20, 30, 50, 70, 80 %, tudi 90 % je bilo iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ni pa nobena pravica krita 100-odstotno iz dopolnilnega. 10 : 90 je razlika. Skratka, ta zadeva je dolga leta tekla. Vedno se je financiralo vse in vedno so bile vse tri zavarovalnice dolžne plačati račun. zavarovalnica je dobila od izvajalca račun, ki ga je plačala in ga je bila po zakonu dolžna plačati, ni bilo nobenih možnosti, da tega ne plača.

na računih vseh treh zdravstvenih zavarovalnic denar ostajal. Torej, nikoli niso porabili denarja iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga je vplačalo 95, 96 % Slovencev, in nikoli tega denarja niso vrnili v sistem. Nikoli. Ja, lahko, da ga niso mogli. Kaj se pa je zgodilo? Niso nižali premije. Dobro veste, da se je premija, ne vem, 2017, 2018 čez noč s 25 dvignila na 35 ali nekaj takega, pa so bili ljudje tiho. Mi smo sprejeli, ker se nam je zdelo samoumevno, da so vse tri zavarovalnice dvignile. Pač v redu, stroški se verjetno večajo. Pa nihče ni skočil. Ampak kar se pa je zgodilo, in s tem se morate, tudi desna stran, strinjati, vse tri zdravstvene zavarovalnice so iz tega našega denarja ker če gledamo v osnovi, je to denar od nas, vseh prebivalcev, ki ga plačujemo za to, da ko gremo k zdravniku na preiskavo, na operacijo, ne plačamo tega iz žepa. Se pravi, gre za eno od temeljnih sredstev financiranja zdravstvenega sistema. Brez tega naš zdravstveni sistem ne bi preživel. Gre de facto za skoraj 96 % prebivalcev za obvezno zdravstveno zavarovanje na slovenski način. Zakaj na slovenski način? Zato ker se je skozi leta, pa posebej v zadnjem obdobju 10 let – kaj se je zgodilo?

zasebne zdravstvene ustanove. Skozi desetletje se je naredila ena taka zelo prefinjena vzporedna mreža iz koncesionarskega denarja, če lahko temu tako rečem. Zato ker vsi ti izvajalci ali pa večina so koncesionarji. Pa ne bom risal hobotnice, ker jih je zelo veliko, veste, in tako naprej, ampak dejstvo je, da se je iz tega denarja naš denar za zdravstvo pretakal v kapitalske naložbe zdravstvenih ustanov, pa še kam, verjetno. S tem se morate strinjati.

Za približno 20 % storitev manj je bilo opravljenih, kriza in tako naprej. Nismo bili edini, kako smo šli skozi covid, ni tema, ampak bom ostal fokusiran na tej temi, torej na dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Pred covidom in tudi v času covida so zavarovalnice enako premijo pobirale in denar je ostal in poskus nacionalnega programa skrajševanja iz tega denarja ni uspel, saj to vemo, totalni fiasko. Ampak je bil poskus, pa vam tega ne očitamo kažemo na vsakem koraku s prstom, kako so bile čakalne vrste in tako naprej. Enake so ostale. Čakalne vrste 2020 in 2021, tiste številke, tudi vi sami veste, da so nerealne, ker se sploh podatkov ni pošiljalo, ker eNaročanje, eZdravje, sistem se je ustavil. Potem ko smo ga zagnali, da se je prečistilo, smo dobili obtožbe, da smo zbrisali ne vem koliko tisoč pacientov.

Ampak denar iz 2020 in 2021 je na računih zavarovalnic ostal kot rezervirana sredstva in se je začel uporabljati. Ko se je sistem približno aprila, maja 2022 zagnal, je bil seveda ta kovidni rep ali pa vsi tisti, ki niso dobili teh storitev, priliv je bil prevelik in je še danes. In vse to se bo pokazalo, koliko je napotnic, koliko je priliva. Tudi če se je, se opravičujem za izraz, proizvodnja dvignila na raven iz 2019, je priliv prevelik. Torej tistih 15 %, 20 % iz 2020 in iz 2021 je zdaj v sistemu in jih moramo podelati. To so ljudje, ki potrebujejo storitve. Pa pustimo, kako se je prerazporedilo. No in zdaj, v teh novih časih – kaj se je zgodilo? Ko je sistem začel delati in ko v času covida nobena od treh zavarovalnic pravzaprav ni v kovidnem obdobju ničesar naredila, denar je tam ostal, zbirali so isto vrednost, niso nič kaj rekli, zdaj pa, državljani, dva meseca ni potrebno plačati premije, ker imamo denar. Niso, pa bi lahko! Zdaj pa obrnemo zgodbo. Leta 2022, ko je vse to zraslo in ko je vse eskaliralo in ko so po celi Evropi zdravstveni stroški eksplodirali in še bodo – ker so projekcije kristalno jasne, jasne so zaradi tega, ker imamo postkovidni rep, jasne so zato, ker se staramo oziroma smo dolgoživa družba, jasno je, da ko so vsi ti kronični bolniki zdaj in vse, kar prihaja, se te storitve večajo, in seveda ukrajinska kriza, energetska kriza – so se stroški, temeljni stroški proizvodnje zdravil, pripomočkov dvignili. Kot vsa hrana in vse so v zdravstvu stroški začeli eskalirati in bodo eskalirali. In ko so porabili rezerviran denar, ki smo jim ga mi rezervirali z ustreznim zakonom, da so imeli podlago, da so ga lahko potem črpali, in ko je denarja zmanjkalo, je bila njihova edina rešitev ta: zdaj bomo pa premijo dvignili s 35 na 45, za leto 2024, če bodo stroški taki, morda celo na 55. Ker je tak obrat in ker je naša struktura plačevanja cen takšna, posebej za elektivne posege pa za vse preiskave, 80 : 20, 70 : 30, 50 : 50. In ja, seveda, nenujni reševalni prevozi. Ampak ko starostnika odpelješ v bolnico in nazaj, je to nenujni reševalni prevoz, struktura je taka, da se tako plača. No in brez česarkoli je največja in edina zasebna zavarovalnica, ki je med drugim kupila našo, zavarovalnico, vendar v slovenski lasti, za 115 milijonov evrov, prva šla ven in brezkompromisno rekla, to je za naš zavarovalni produkt, tako kot je kasko za avto, in ker delamo minus, bomo dvignili. In na kakršnokoli vprašanje, čakajte, to je dopolnilno zdravstveno zavarovanje, nacionalna posebnost, se bomo usedli, boste poiskali rezerve, imamo krizo, državljani s 35 na 45 ne bodo mogli tega plačati, je bil odgovor jasen: ne, nas to ne zanima, mi imamo lastnike, lastniki so, prva vrsta na Češkem, druga vrsta v Italiji. Ja, multinacionalka, jasno. In ko se to zgodi, se verjetno v vsaki vladi, vsaki koaliciji morajo prižgati rdeče luči, ker je to signal, da je pa zdaj potrebno nekaj narediti tukaj, zdaj in takoj. Tudi to vam mora biti jasno in verjetno to razumete. Pa pustimo zdaj Vzajemno, ker vemo, kako je nastala, in vemo, kako so zgodbe tekle, posebej od leta 1999. Ampak ne pozabiti,

ZZZS je ustanovil Vzajemno in Vzajemna je izstopila iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in kapitalsko je takrat seveda začela rasti z denarjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Skratka, kar hočem reči, stanje, sistem, za katerega smo vedeli, da je nevzdržen, da ne bo prinesel nič dobrega, da bodo sedaj premije eskalirale v nebo, kar bodo čutili sleherni prebivalci Slovenije, je postal dejansko v tej postkovidni situaciji nevzdržen in zato smo odreagirali in je prav, da smo. In zato je to točka preloma, ko končno v slovenskem zdravstvenem sistemu sedanjo obliko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ukinemo, jo damo z mize, na tej točki zaščitimo ljudi za prehodno obdobje, da ohranimo teh 35 evrov, ki jih sedaj plačujemo, da jih vplačamo vsi in da začnemo izjemno konstruktivne pogovore, kako bomo sedaj postavili zbiranje denarja, financiranje javnega zdravstva, nenazadnje tudi plačevanje vseh storitev na popolnoma nove temelje. Ta zakon to prinaša, majhno majhno puzzlico v veliko sliko, da končno to vržemo z mize, ker je tako prav. Ker je prav za ljudi, ker so kovidni časi popolnoma drugačni, ker se vidi, da naše dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne sme in ne more biti zavarovalniški produkt. Ne sme! Ker to ni bilo mišljeno takrat tako. Zdaj se moramo vrniti na izhodišče in se moramo zmeniti. Seveda zelo konstantno pravite: »Ne ukinjate.« Res je, ne ukinjamo tistega, kar mi državljani dajemo, kar je prav, da dajemo po solidarni shemi, ukinjamo pa obstoječo obliko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Solidarno pomeni solidarno financiranje, pustimo izvajanje. Ta država si zasluži solidarno financiranje. Gospod poslanec Tonin, nisem sam. Tu sedim sam, ker drugi delajo. In ta stran je še kako zvezana in s finančnim ministrom sva še kako usklajena in še kako se vlada zaveda, v kaj gremo, in je prav, da gremo, in bomo to skupaj izpeljali. Ampak osebno bi si želel, da tako / pokaže Ko bomo to zadevo izpeljali in ko bo digitalizacija na sporedu, če lahko tako rečem, v zboru in ko bo tudi sprememba strukture ZZZS, si želim, da skupaj vsi stisnete tipko »ja« in od tam gremo potem dalje naprej. Če se vrnem na ljudi, mi točno vemo, in vi tudi veste, da bi premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja eskalirale v nebo, ker so stroški v zdravstvenem sistemu preveliki in bi to čutil sleherni državljan. Ampak veste, če danes plača 35, in večina jih plača, ker je kljub krizi, draginji, hrani in vsemu to še sprejemljivo, če bi bilo to 45, 55, bi gotovo 15, 20, če ne več procentov ljudi reklo, ne, ne bom več plačeval dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. In tudi ta podatek dobro poznate: ko pride plačevanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pod 80 %, je konec te zgodbe. Ne pije več vode, ker izravnalne sheme ne delujejo več. To že dolgo let veste, marsikdo to ve. In zato je treba nekaj narediti in na tej točki presekati. Ker se cela Evropa ubada, najboljši zdravstveni sistemi se ubadajo, kako bodo financirali potrebe prebivalstva, kako bodo ljudem razložili, koliko bo dala država, koliko bomo morali dati mi. In samo to danes delamo. Ne naslavljamo čakalnih vrst, ne naslavljamo sistema, ampak vzporedno je še mnogo korakov, ki jih delamo, mnogi deležniki jih delamo in se slišimo in se pogovarjamo. Kar smo si upali, si je upala vlada reči: ja, bomo poiskali vse rezerve, organizacijske, finančne. In si je gibanje gibanje Svoboda upalo takoj ugrizniti, zato ker so pač časi leta 2023 popolnoma drugačni kot leta 2019 in je treba nekaj spremeniti, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali, da me ne bo gospa Jelka Godec držala za besedno zvezo, ukinitev obstoječe oblike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ne denarja, ki ga mi dajemo, za kar smo tudi napovedali, da ko bomo našli, kako bomo teh 600 milijonov zbrali, in zdaj še nadgradnjo, bomo to ukinili ali predrugačili ali spremenili. In to danes delamo.

s katerim sva se zelo veliko pogovarjala, mi je razložil, koliko denarja je Danska leta 2007 vložila v transformacijo hospitalnega dela njihovega zdravstva, pozabljeno na primarni nivo, in so danes, po covidu, kljub temu silnemu denarju na približno podobni točki, kot smo mi. Danci, popolnoma digitalizirani. Vse, kar mi je rekel, je rekel: »Kolega, če ne boste imeli nacionalnega konsenza za zdravstveno reformo, za financiranje, za izvajanje, kaj potrebujete, kam jo boste obrnili, se ne tega iti. Ker se vam bo zgodila Anglija.« Zamenja se vlada, sistem se obrne, zamenja se vlada, sistem se obrne in Anglija je kolabirala. In še marsikdo je kolabiral. Tako da pod črto Vlada absolutno podpira novelo ZZVZZ. Vlada bo z vsemi sredstvi, resursi, kapacitetami seveda zaščitila tako javno zdravstveno blagajno kot proračun. Zavedamo se, v kaj gremo, zavedamo se, kaj se je zgodilo s predhodnimi poskusi ukinitve, in se ne oziramo na nobene razpredene lovke in kapitalske povezave, ki jih je precej. Ampak kjer so bolnišnice, ki so v lasti države, in kjer je zdravstvena blagajna, torej ZZZS, večino časa v minusu, vsi ostali deležniki pa v plusu, nam v zdravstvenem sistemu pač nekaj ne štima. Ta tok denarja bo treba usmeriti tako, da bomo vedeli, kako ga zberemo, da bo sleherni državljan vedel, kaj se bo zgodilo in kaj se dogaja zdaj. ščitimo ljudi, da bodo za 35 evrov, kljub temu da so stroški bistveno večji, dobili enako storitev, kot jo dobijo danes. Sleherni državljan bo, potem ko bomo opravili razpravo, in ja, junija tudi najširši možni posvet vseh strokovnjakov, Umar, IER in tako naprej, kakšne so možnosti

se mu trga od plače, mora dati sam, kako bomo to naredili in kakšno storitev bo od 1. 1. 2025 dobil. Te razprave še nismo opravili od leta 1992 in ta razprava nas še čaka. Jaz si želim, da jo tu naredimo v najkrajšem možnem času, zato ker bo vse zakonodajne spremembe ali pa tisto, kar bo treba vložiti, treba vložiti do konca tega leta. Ker vsi vemo, kaj pomeni 1. 1. 2025, kako kratka doba je. je. Mi smo se tega lotili ambiciozno in bomo to izpeljali. Osebno si želim, da izpeljemo vsi skupaj. Osebno si želim konstruktivne debate in da se resnično najdemo tam, kjer Slovenija mora biti. Ker če smo v letih 1992, 1991 prevzeli mrežo iz leta 1980, 1985 in nismo nikdar nič na tem delali pa pridite naslednji ponedeljek, vas vabim, boste videli, v zaprtem krogu se bomo o tem tudi pogovarjali, kakšne opcije so, boste ugotovili, koliko dela nas še čaka. Ta korak ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je še kako važen. Zakaj? Ker neko toksično vsebino dajemo z mize, mizo sčistimo, odpiramo pot, da se za mizo usedemo brez zgodovinskih bremen in skupaj poiščemo rešitev za naprej. Zato je ta ukinitev obstoječe oblike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja važna. Zato tudi ne govorimo: prebivalci, ne bo vam treba nič plačati. Da, vsak bo plačal 35 evrov. In kljub temu da so stroški v zdravstvenem sistemu bistveno večji, boste imeli enako kvaliteto oskrbe, kot jo imate danes. To je ključno sporočilo, ki ga je potrebno jasno predati ljudem. Ker če tega ne bi naredili, bi plačevali 45 pa morda 55 in ja, takrat bi se nam na nek rok sistem lahko sesul, ker bi se nam sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sesul.

Oprostite, imate repliko, gospa Godec? Repliko. Potem pa izvolite repliko in potem dajem besedo predlagateljici. Izvolite. **JELKA GODEC (PS SDS):** Minister je dobro povedal, enako kvalitetne storitve kot danes boste imeli, če boste vsi obvezno plačevali 35 evrov. To je bistvo,

Če je to kvalitetno in tako naprej, potem je težko kaj ugovarjati. Dejali ste, da so zavarovalnice prejemale ta denar in iz tega denarja do leta 2019 plačevale oziroma kupovale tudi zasebne klinike in tako naprej.

In iz tistih produktov … Minister, zdaj jaz govorim. Iz tistih produktov so kupovale. Če pa niso, potem so se pač kršila pravila. In če veste za to, potem morate ukrepati. Potem ste dejali: in potem je prišel covid. v Sloveniji opravljenih 15 % manj storitev po statističnih podatkih OECD. Smo pod povprečjem, torej smo bili boljši kot večina evropskih držav glede tega. In ko ste dejali, da je bilo vse zaprto, se je ustavilo – ne drži. Vi ste sicer zaprli oddelek in ste naredili galamo v svoji bolnišnici, ampak 15 % manj storitev se je opravilo in zato je ostajal denar na teh zavarovalnicah zaradi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. In kot sem dejala že prej, s PKP5 je bil ta denar za leto 2021 prenesen v nacionalni program za skrajševanje čakalnih dob. Prebrala sem število čakajočih nad dopustno dobo od leta 2020 do zdaj, do maja 2023, in to po podatkih vašega prijatelja dr. Dorijana Marušiča. Toliko. Ta denar je bil uspešen, kolikor je bil uspešen. Mislim, da malo bolj kot v času Milojke, ko je recimo UKC za ortopedijo opravil samo 9 % tistega, kar bi lahko po nacionalnem programu. Za leto 2022 te rezerve niso bile več namenjene za nacionalni program skrajševanja čakalnih dob, ampak za to, kar ste sami dejali, torej za kritje stroškov povečanega števila storitev. In ker so se storitve po covidu toliko povišale, je pač bilo potrebnega več denarja. Zdaj pa pravite, da ne rabimo več denarja, 35 evrov je dovolj. To zdaj ne gre skupaj. Ne gre, minister, skupaj, če rabimo več denarja, in na to so vas opozarjale zavarovalnice, da bodo morale dvigniti, pa od septembra do marca tega niste želeli slišati. Zdaj pa piarovsko obračate, da ukinjate dopolnilno zavarovanje. Torej če so se povečale storitve, finančna sredstva za zdravstvo, potem je bilo logično, da so vas opozarjali, da bodo morali dvigniti to zavarovanje. Ampak vi danes pravite, ni bilo potrebe. In zato se na pacientih ne bo nič poznalo, tako je. Dobili bodo za 35 obveznega zavarovanja enake storitve kot danes. Torej jih ne bodo dobili

je postavil pod vprašaj pravno ustreznost novele, ki smo jo vložili. Naj ga potolažim, da bomo absolutno – in še enkrat se ponavljam, zato je redni postopek – če bi morda bilo kaj narobe zapisano ali potrebno izboljšati, to naredili. Absolutno bomo upoštevali pravni okvir Slovenije. Veste, zakaj? Ker mi v Svobodi in v koaliciji spoštujemo pravno državo. Drugi pomislek, kolegica Jerajeva je izpostavila rok uveljavitve zakona. Ja, tudi tukaj, v razpravi sem že povedala, se aktivno pogovarjamo z vsemi deležniki, ki se jih dotika izvajanje predlagane novele, in v parlament smo že prejeli predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki tudi predlaga podaljšanje tega roka za uveljavitev. Absolutno, če je to potrebno za uveljavitev zakona, da bo ta učinkovitejši, bomo seveda to upoštevali. Bi pa sedaj še dodala eno stvar, in sicer, tako kot je minister rekel, dostopnost ni okej v našem javnem zdravstvenem sistemu, kvaliteta storitve je odlična. Če bi kolegica Jelka Godec na Brdu ostala do konca, bi to tudi slišala, ker je bilo tudi predstavljeno s številkami. Tukaj bi dala spet še en poziv nam politikom, da moramo biti zgled. S takim, na nek način agresivnim, skorajda sovražnim govorom ustvarjamo samo še večji prepad med nami državljani in zdravstvenim sistemom, samo še več nezaupanja se ustvarja in to ni okej. Ko ljudje nehajo verjeti v zdravstveni sistem, ni dobro, in to smo tudi slišali na Brdu.

Že 10 let in več govorimo o nedopustnih čakalnih vrstah in mi politiki tukaj bi lahko to spremenili, bi lahko prej ukrepali, pravočasno ukrepali, ukrepali s pravilnimi koraki. Očitno tega do danes nismo znali. Upam, da se nam ne bo treba pogovarjati še naslednjih 10 in 20 let, kako tudi mi v tem sklicu nismo naredili koraka naprej. Verjamem, da mi to zmoremo, in ponovno pozivam, tako kot je minister rekel,

Nadaljeval bi na točki, kjer je poslanka Tamara Kozlovič, tudi predsednica Odbora za zdravstvo, končala. Ključno sporočilo posveta na Brdu je bilo zaupanje. Zaupanje ljudi v naš zdravstveni sistem ni dobro. Zakaj ni dobro? Ni dobro, ker ljudje ne pridejo do storitve takrat, ko jo potrebujejo. Ko bomo to zaupanje spet pridobili, nam bo vsem veliko lažje. Še enkrat, nihče, ki dela v zdravstvenem sistemu –zdravniki, zdravstveni delavci, ne pozabimo, prosim, na nezdravstvene delavce in ne pozabimo, prosim, tudi na sistem socialnega varstva, torej, v našem sistemu socialnega varstva, posebej institucionalnem, je zelo veliko zdravstvene oskrbe in zdravstveni delavci oddelajo svoje delo – nihče ni kriv, da je stanje takšno, kot je. Kriva je politika. Politika skozi parlament vsa ta desetletja ni naredila dovolj, da bi se sistem spremenil, nadgradil. Tako kot se ni ukinilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 20 let, tako se je dopuščal sistem, da je takšen, kot je. Ta politika danes se te odgovornosti zaveda in jo bomo izpeljali. bom mnogo let nazaj, čisto tako, da vam prikažem plastičnost situacije. Vsi se spomnite afere Čista lopata, eno, drugo, tretje, eden od takrat vpletenih gospodov je rekel, saj nisem jaz kriv, če sem lahko počel to, kar sem počel, pravila igre so mi to dopuščala. No in naša odgovornost je, vseh nas tukaj, nas na strani Vlade kot izvršilne ali izvršne veje oblasti, vas kot zakonodajne, da se skupaj najdemo. Ker resnično imamo po letih 1991, 1992, ko smo ta sistem zgradili, sedaj priložnost, da ga nadgradimo, ker imamo strokovno dober sistem, zavida nam marsikdo. Zdaj nismo nič drugačni od cele Evrope v zdravstveni krizi, ki se je pojavila v tem novem postkovidnem obdobju. Vrnimo se na temelje, začnimo spoštovati zdravstvene delavce, dogovorimo se, kako bomo zdravstveni sistem financirali in kako se bo izvajal. Še enkrat, naša naloga je, da se človeka, malega človeka postavi v središče sistema, da imamo digitalen, transparenten javni zdravstveni sistem, kjer se natančno ve, koliko denarja zberemo, kaj za ta denar dobimo in kako ga porabimo. In denar mora ostati pri pacientu. Vsi, ki v tem sistemu sodelujejo, dobavitelji, gradbeniki, tehnologija IT in še marsikdo, ne morejo imeti takih dobičkov, kot jih imajo danes na račun ljudi, potem ko so sistemi in bolnice tik pred tem, da crknejo. To je naša zaveza. Še enkrat, jaz vas vse skupaj tukaj prosim, prisotne in neprisotne, imejmo v mislih, da je zdravstvena reforma možna samo z nacionalnim konsenzom, s sodelovanjem, z zaupanjem in da je edina naloga, ki jo imamo, da vrnemo zaupanje ljudem v naš zdravstveni sistem in da v nobeni točki ne obtožujemo ne zdravništva ne zdravstvenih delavcev ne nikogar v sistemu, ker za to, da je sistem tak, niso krivi ti, ki v sistemu delajo, kot tudi nismo krivi mi, ki smo uporabniki tega sistema. Lahko ga pa spremenimo in to je naša odgovornost. Mandat so nam za to dali ljudje na volitvah, z vso odgovornostjo, ki jo nosimo. Hvala, predsednica.

Zelo nenavadno mi je spremljati današnjo razpravo, ker vidim in slišim reprizo, kot se je odvila že med letoma 2019 in 2020. Naj spomnim, takrat smo v Levici kot prvi v parlamentarno proceduro, v Državni zbor pripeljali dejansko ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. In ko smo enkrat to storili, se je odprl pravi politični bes. Pekel, nevihta, padalo, treskalo je z leve in z desne, češ, kakšno neumnost da počnemo. Poslušali smo tudi argumente, česa vse ne rešujemo. Kot da bi bil namen ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, da z eno samo magično paličico reši celoto našega zdravstvenega sistema. Pa se potem taki argumenti, ki v resnici niso argumenti, ampak gola diskreditacija, kar vrtijo, kotaličkajo, zavzemajo javni prostor, medijski prostor in tudi, ja, navsezadnje parlamentarno dvorano. Pa je popolnoma vseeno, ali dejansko držijo ali ne držijo. Popolnoma enako zgodbo lahko spremljam danes. Malo pred mano je bila pri besedi poslanka Jelka Godec, ki je očitala prenosu položnic dopolnilnega zavarovanja na javno zdravstveno blagajno, da ne bo rešil čakalnih dob. Seveda jih ne bo. Nihče ne trdi, da nacionalizacija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kar magično rešuje čakalne vrste, pa še vse živalske vrste pred izumrtjem zraven in ne vem, kaj. Gre za to, da se organizacija zbiranja sredstev, s katerimi mi pokrivamo naše skupne zdravstvene storitve, celokupno prenese v roke države. Natančneje: celokupno prenese v roke javne zdravstvene blagajne, ki ima družbeni mandat in je vzpostavljena v tej državi ekskluzivno z namenom, da servisira zdravstvene potrebe državljank in državljanov najbolje, kolikor jih lahko. A s kakšnim mandatom so ustanovljene komercialne zdravstvene zavarovalnice? V resnici družbenega mandata nimajo. Imajo pa nek drug interes, bistveno bolj otipljiv interes, ki je kopičenje in plemenitenje kapitala. Prav to je razlog, da do kakršnegakoli resnega posega, kaj šele ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni prišlo dve desetletji. Moč zavarovalnic, njihov lobistični privlak je bil preprosto prevelik. Kar me pripelje do točke, kako pa prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma vsaj rez s komercialnimi zdravstvenimi zavarovalnicami vendarle vpliva na čakalne dobe. Gospod minister je prej zelo jasno izpostavil in nanizal primere, kako so zavarovalnice v svojih rokah začele kopičiti ne le finančne inštrumente, ne le finančni vzvod na zdravstvenem področju v obliki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ampak so ga začele širiti in množiti svoje lovke tudi na področje izvajanja zdravstvene dejavnosti. Pa so začele kupovati eno zasebno koncesijsko operacijo, drugo zasebno koncesijsko operacijo, diagnostični center Bled, recimo, je verjetno najbolj razvpita zgodba, in začele zidati, zlagati skupaj pravi pravcati vzporedni zdravstveni sistem. Zakaj pravim torej, da ima dopolnilno zdravstveno zavarovanje tu vendarle vlogo pri čakalnih vrstah? Ker kopičenje kapitala in pretok sredstev skozi mline zavarovalnic s seboj ne prineseta zgolj odstotkov dobičkov, presežnih presežnih obratovalnih stroškov, tistih 50 milijonov evrov, o katerih govorimo, da jih je treba z ukinitvijo dopolnilnega spraviti nazaj v sistem, ampak s tem pride tudi politična moč. Ekonomska operacija zavarovalnic postane politična operacija zavarovalnic in politična operacija zavarovalnic postane politična strategija zavarovalnic, ki je ravno zavestna izgradnja vzporednega zasebnega zdravstvenega sistema, ki se pa dalje ne zaustavi pri nečem tako zelo »vulgarnem«, v navednicah, kot je ekskluzivno večanje profitov, ampak tudi to opravlja svojo politično funkcijo in politično vlogo vzvoda pritiska na državo, izsiljevanja pacientov in tako naprej. Ker če ti zajameš v nekih zasebnih rokah z zasebnim interesom dovolj velik delež izvajanja naše zdravstvene dejavnosti, potem se lahko začneš predstavljati kot nepogrešljiv del našega zdravstvenega sistema in postaviš državo pred sila neprijetno dejstvo: če boste tikali nas, če boste tikali naše profite, če boste dejansko izgrajevali javni zdravstveni sistem, namesto metali javne finance v naše zasebne žepe, bomo paciente postavili na cesto na tak ali drugačen način. In to je strategija zavarovalnic za obrambo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in za širitev svojega poslovnega modela, ki, kot se trudim pokazati, ni zgolj poslovni model, ampak tudi politična strategija, na področje izvajanja zdravstvene dejavnosti. In je popolnoma vseeno, če, računovodsko vzeto, med enim tokom denarja in drugim tokom denarja znotraj zavarovalnice kot poslovnega subjekta obstaja neka bariera, ker tok denarja in širitev zasebne zdravstvene dejavnosti ureja ena in ista strategija. Zato je seveda ne le prav, ampak tudi skrajni čas, deloma celo prepozno, da se zavarovalnice celokupno odreže od našega zdravstvenega sistema. Zakon v današnji obravnavi natančno to tudi počne. S tem prekinja tudi z logiko neučinkovitega zbiranja sredstev, ki naj bi se pretakala v naš javni zdravstveni sistem in servisirala paciente prek financiranja zdravstvenih storitev. Ker, jasno, zavarovalnice želijo zaslužiti, odrežejo si bistveno večji kos kolača, kot bi bil funkcionalno dejansko potreben. Poglejmo samo primerjavo med režijskimi stroški zavarovalnic in javne zdravstvene blagajne pa bomo hitro ugotovili, kako tržna organizacija zavarovanj, kako zasebni sektor v bistvu deluje zelo neučinkovito, javna zdravstvena blagajna, torej država, pa nadvse učinkovito. In bomo prišli do zaključka, zakaj z vidika gole menedžerske učinkovitosti, če vam je blizu tovrstno razmišljanje, vse zdravstveno zavarovanje sodi v naročje javnega, ne pa da je predmet oligopola nekaj zavarovalnic. Druga problematična točka same zasnove dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pa je seveda odsotnost solidarnosti, to, da 35 evrov položnice plača vsak ne glede na višino svojega dohodka, ne glede na to, ali poleg svoje plače dobiva še najemnine iz kakšnih petih stanovanj, ki jih ima v lasti ali pa tega nima, ne glede na to, ali komaj shaja s svojo mizerno penzijo ali na minimalni plači ali se pa valja v bogastvu in si kupuje svojo peto jahto. To ni prav. To na noben način ni prav in ni zdravo za družbo v celoti. Sočasno pa škoduje tudi potencialnemu obsegu sredstev, ki jih lahko zberemo za financiranje našega zdravstva na pravičen način. V nadaljevanju tega političnega procesa, recimo mu političnega procesa ukinjanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bo potrebno postreči s popolnoma nedvoumnim odgovorom, kako bomo šli iz nacionalizacije položnic, nacionalizacije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v njegovo dosledno in dokončno ukinitev. Kar lahko storimo v grobem na dva načina. Ena je solidarna javna dajatev, ki razplasti trenutnih 35 evrov položnice na bistveno nižje zneske za revnejšo delavsko večino v naši družbi in bistveno dvigne prispevek za tiste, ki imajo že sedaj vsega dovolj. To je prva pot. Druga pot pa je, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenese konkretno v obvezno zdravstveno zavarovanje. To je bila tudi tista inačica, ki smo jo v Levici predlagali v letu 2019 in se je potem potegnila naprej v leto 2020. To seveda pomeni, da je potrebno popraviti prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje na strani dela, na strani kapitala, to je stvar političnega dogovora, kako točno se te »obremenitve«, v narekovajih, nato razporedijo. Ključno pa je, da se razporedijo na solidarnosten način, da velika večina ljudi v tej državi prispeva manj, kot je teh 35 evrov, in imovitejša manjšina prispeva več. To je temeljni koncept solidarnosti, kot ga moramo v naši družbi izgrajevati. To je temeljni koncept javnega zdravstvenega sistema, ki bi ga z nadaljnjo privatizacijo zdravstva, tudi s pomočjo zavarovalnic, izgubili kaj kmalu. Zato je prav, da se tej dobičkarski logiki stopi na rep in se končno izpolni koalicijsko zavezo zadnjih n vlad, ki so se zavezale temu, da se bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinilo. Bilo je predmet skoraj vseh koalicijskih pogodb od preloma tisočletja naprej, a nikoli ni bilo izvedeno. Kar se Kar se tiče položnic za dopolnilno zdravstveno zavarovanje in samega političnega procesa tega ukinjanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, lahko zaključim z besedami, da je v tem trenutku na mizi nacionalizacija, slediti ji mora še likvidacija, zato da zagotovimo zares pravično in solidarno financiranje javnega zdravstvenega sistema. Navsezadnje je to tudi en sam posamični ukrep, ki bi z enim dekretom, z enim zakonskim aktom ljudem v denarnicah prihranil največ. Največ. Ki bi upokojencem olajšal njihovo vsakotedensko popotovanje v trgovino v razmerah draginje, v razmerah inflacije. Ki bi delavskim družinam pomagal, da lažje seštrikajo skupaj začetek in konec konec meseca. Pa potem na drugi strani tistih, ki smo nekoliko boljše plačani, ali pa sploh tistih, ki so zelo dobro plačani, na njihovih gospodinjskih stroških se pa morebitni višji prispevki ne bi na noben način poznali. In profitirali bi kot družba v celoti. Zatorej naj v imenu Poslanske skupine Levica še enkrat izrečem polno podporo in zelo veliko zadovoljstvo ob obravnavi zakonskega akta, ki položnic dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sicer še ne ukinja, jih pa prenaša v naročje javnega z namenom, da jih spremeni v nekaj solidarnega. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnica predlagatelja. Najprej ima besedo predstavnik Vlade, minister za zdravje dr. Danijel Bešič Loredan. Izvolite. Hvala za besedo, predsednica. Skušal bom biti nekoliko krajši v tem zadnjem izvajanju. Še enkrat, Vlada novelo ZZVZZ-T Vlada stoji čvrsto za to zakonodajno spremembo in verjame, da bo tudi sprejeta. Lahko vam povem, da tako kot v zadnjih dveh tednih sedimo skupaj ekipa iz MZ in MF, še nikoli do zdaj ni bilo. Ne iskati razpok med zdravstvenim in finančnim ministrom, ker jih ni in jih ne boste našli. Za tem nad nama stoji predsednik Vlade, ki čvrsto podpira to in je dal jasno vedeti, zakaj. Bi vam pa razložil samo še enkrat razliko med obveznim zdravstvenim zavarovanjem v izvajanju zavarovalnic, kot ga imajo nekatere zahodnoevropske države, gre za izjemno regulirano izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer ni dobička, je nula, in dodatnim zavarovanjem. Dodatno zavarovanje je zasebno zavarovanje, izvaja se večinoma pri različnih, bolj zasebnih izvajalcih in nima nobene zveze. Slovenci smo bili posebnost z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, kjer nam je uspelo v zadnjih 10, 15 letih zadevo izkriviti v napačno smer, podobno kot tudi s koncesijami, podobno kot z dobavitelji, kot s tehnologijo IT in še z marsičim. Tako kot nismo uspeli od leta 2015 urediti, nadgraditi sistema izvajanja nujne medicinske pomoči in ga ločiti od izvajanja družinske medicine, 2015–2023, osem let. Evropa nam je dala denar, na silo smo zgradili urgentne centre brez vsebine, ki danes pokajo po šivih – zakaj? Zato ker nismo uspeli narediti ločnice med dvema popolnoma ločenima vejama v medicini, urgentna medicina, specialisti urgentne medicine in družinske medicine. Ob pomanjkanju zdravnikov imamo tudi to nalogo. Zakaj vam to govorim? Zato da boste razumeli, da ta ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne bo naredila čudeža. Anomalijo umaknemo iz sistema, tako kot bomo vse ostale anomalije, ki smo jih sedaj praktično v celoti detektirali, umaknili iz sistema. Naloga nas vseh je, še enkrat, da postavimo sistem, kjer bo jasno videti, kako denar zberemo, kam ga damo, kdo ga bo izvajal, ali drugače, rešitev v zdravstvenem sistemu je regulacija dejavnosti, zdravstvena dejavnost je ena najbolj reguliranih vsepovsod, in regulacija izvajanja poklicev v zdravstvu, vseh, tudi tistih, ki jih danes ne reguliramo, kot je na primer psihoterapija. Pot do tega se začne z ukinitvijo dopolnilnega, pot do tega se začne z iskanjem najširšega možnega konsenza, koliko denarja v Sloveniji za zdravstvo lahko zberemo in na kakšen način. Ampak pri tem se moramo opreti na podatke iz leta 2022, nam podatki iz leta 2019 ne kažejo slike, kaj nas čaka od 2024 do 2030. In ti podatki bodo konec junija, v začetku julija znani, zato ker sodelujejo Umar, Inštitut za ekonomske raziskave, Statistični urad. Agregatne podatke za 2022 že imamo. In ko bomo videli izračune, se bomo pogovarjali vsi skupaj, kako bomo slovenski zdravstveni sistem financirali od 1. 1. 2025 dalje. Do takrat je pa dolžnost Vlade in koalicijskih strank, posebej Gibanja Svoboda, ki je dobila mandat ljudi, da zaščitimo ljudi. In tako Gibanje Svoboda kot Vlada to počneta tudi z zakonodajnim predlogom, ki ga danes obravnavamo. Za konec, da ne bo dvoma, Vlada trdno, tesno, z vsem znanjem in z vsem, kar imamo, za tem zakonom stoji in ga podpira. Hvala.

saj novela naslavlja preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma ukinitev oblike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kot zavarovalniškega produkta, kot ga poznamo danes. Zagotovo pa bo novela posredno vplivala tudi na skrajševanje vrst, a seveda ne brez tudi drugih ukrepov, ki jih v tej vladi, v tej koaliciji načrtujemo. Cilji novele so preprosti: fiksiranje trenutne višine premije, ohranitev števila zavarovancev, preprečitev morebitnega poslabšanja slovenskega pacienta, ohranitev enakih pravic. Vsa pobrana sredstva iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ostanejo v javnem zdravstvenem sistemu. In to je dejansko prvi korak do celovite prenove financiranja javnega zdravstva. Zanemarljivo ni niti dejstvo, da bosta ta zakon in tudi uredba privarčevala najmanj 120 evrov na leto, po trenutni situaciji, našim zavarovancem. Zavedati se moramo vsi skupaj tudi, da se zdravstveno varstvo draži, ne glede na to, ali novelo sprejmemo ali ne. Smo starajoča se družba in zato si ne moremo več zatiskati oči pred tem dejstvom. Stroški skorajda vsako leto rastejo za 4 % na leto. Za to ni kriva Svoboda, krivi ste vsi tisti, ki ste 30 let soustvarjali ta politični prostor in dopuščali, da se zdravstvo praktično razkraja. Verjamem, da nam boste tokrat pomagali, da se ne bodo ponavljale ene in iste razprave še naslednjih 10, 20 ali celo več let. Zaključila bi pa še z dvema mislima, ki ju polagam na srce tudi našim državljankam in državljanom. Zdravstvo je od vseh nas in prav je, da prav vsi prispevamo v to, da ga ohranjamo in krepimo.

Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo, in ker čas, ne boste verjeli, določen za razpravo še ni potekel, sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika še kdo razpravljati. Aha, interes je. Če želita razpravljati tudi predstavnica predlagatelja mag. Tamara Kozlovič in predstavnik Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato

Imamo kar šest prijavljenih razpravljavcev. Prvi je na vrsti

Skupaj smo bili gospod minister in še nekateri poslanke in poslanci dva dni nazaj na Brdu s predsednico republike na njenem forumu o zdravstveni reformi. reformi. Če izluščim nekaj ugotovitev, ki sem si jih zapisal, ko sem poslušal izjemno zanimiv forum. Slovenski zdravstveni sistem ima tako kot številni zdravstveni sistemi v Evropi ali po svetu nekaj glavnih izzivov ali problemov. In sicer demografija, ki je neizprosna in je veda, o kateri se ne moremo mi zdaj prepirati, kdo ima prav, ampak to statistiki, demografi lepo izračunajo, povedo, kako bo leta 2025, kako bo leta 2030, 2050 in 2070. Drugi problem slovenskega zdravstvenega sistema ali pa Slovenije nasploh je nizek oziroma, sem si dal v oklepaju še predpono, prenizek BDP. Eden od razpravljavcev na forumu nas je soočil s tem, da ima Slovenija glede na primerljive države, lahko rečemo, en povprečen, standarden BDP, želimo pa zdravstvo, zdravstveni sistem, ki je vrhunski in ki ga lahko financiraš samo, če imaš višji BDP, kot ga imamo mi. Torej, obstaja en razkorak, ene škarje so razprte med tem, kaj zmoremo in kaj imamo. Eden izmed izzivov je velika entropija vsega in vseh v zdravstvenem sistemu, upravljanje kadrov, upravljanje financ, upravljanje čakalnih vrst in tako naprej. Velika entropija, nimamo nadzora, izziv vodenja in menedžiranja zdravstvenih zavodov, vprašanje organizacije izvajalcev zdravstvenih storitev, problem ali izziv zaupanja, ki izvira iz težave dostopnosti slovenskega zdravstvenega sistema. Mislim, da je da je obstajalo soglasje na tem forumu, slovenski zdravstveni sistem ima enega največjih izzivov v dostopnosti, in ker ni dostopnosti, se krepi nezaupanje, zato ker tistega, česar ne prakticiraš, do česar nimaš dostopa, tistemu pač ne zaupaš in se zatekaš v alternativne zadeve. Eden večjih izzivov in problemov, ki ga pa moramo mi nasloviti tu v slovenskem Državnem zboru in za katerega smo mi odgovorni in smo danes tudi priča veliko tega, pa je socialni populizem. Strokovnjaki, mislim, da jih je bilo šest na forumu, so nas soočili s tem. Veliko lažje je politikom saditi rožice, obljubljati neuresničljivo, še posebej ko se bližajo volitve, in ljudem, ne vem, nekako omiljevati sliko, obljubljati nemogoče, kot pa jim povedati resnico. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih smo velikokrat žrtve tega, da nismo socialni populisti, da povemo ljudem po pravici. Mislim, da bo prišel tudi čas – in številni, ki nam zaupajo in se na nas obračajo, tudi cenijo to – da povemo po resnici in ne obljubljamo nemogočega, bo prišel čas, ko bo tudi večji del naših prebivalk in prebivalcev nekako ugotovil, kdo jim laže in kdo se gre socialni populizem, ki sem ga slišal malo prej z nasprotne strani zelo močno, in kdo govori resnico. Prej ko se soočimo z resnico in zmožnostmi, bolje je za nas. Eden od razpravljavcev je mrtvo hladno, brez čustev, brez političnega preračunavanja povedal, okej, vse je v redu, imamo analizo zdravstvenega sistema, vemo, kaj hočemo, zdajle se ukinja dopolnilno oziroma ukinja, ne ukinja se, preoblikuje se v obvezni prispevek. On je mrtvo hladno naštel, da imamo tri možnosti, ko se soočamo s pomanjkanjem denarja v našem zdravstvenem sistemu. In sicer lahko povečamo prispevek delojemalca, ampak imamo problem, ker je v Sloveniji delo že močno, močno, nadpovprečno obdavčeno, torej tega ne bi smeli delati. Drugič: direktni prispevek pacienta ob obisku zdravnika ali pa ob nakupu zdravil – no go, v Sloveniji to ne bo šlo, verjemite mi. In tretjič: doplačilo iz proračuna. Vidimo, da ste se žal pri tem zakonu odločili, spoštovana predlagateljica, in Vlada to podpira, za kombinacijo prvega in tretjega. Zelo slaba kombinacija. Povečali boste prispevek delojemalcev, torej znižali neto plače, in še iz proračuna bo treba dodajati ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Kolega Tine Novak je naslednji, za njim mag. Borut Sajovic. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Danes se torej že ves dan ukvarjamo z vprašanjem, ki ima ključen pomen za prihodnost naše države: z reformo zdravstvenega sistema in nujnostjo preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ne moremo več zanikati dejstva, da je model, ki ga trenutno uporabljamo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, v popolni in temeljiti krizi. Z drugimi besedami, ta struktura je preprosto preživeta. se je začelo kot obetajoča ideja, namenjena izboljšanju in okrepitvi dostopa do zdravstvene oskrbe, a daleč od tega, da bi izpolnila svoje prvotne obljube, saj je v resnici zlorabljena in zanemarjena. Zavarovanje je bilo vzpostavljeno z mislijo na prostovoljno zavarovanje, a z leti se je to spremenilo. Ta oblika zavarovanja se je tako zakoreninila v naše sisteme, da je postala v praksi neizbežna, praktično obvezna. Ta transformacija iz prostovoljnega v obvezno dopolnilno zavarovanje je povzročila nešteto težav in se je za mnoge izkazala kot veliko finančno breme. Kar je še bolj zaskrbljujoče, je to, da zavarovalnice, ki naj bi bile institucije, ki služijo zaščiti in varovanju našega zdravja, izkoriščajo ta sistem. Te entitete, ki bi morale delovati v korist svojih zavarovancev, se zdi, da postajajo vse bolj skoncentrirane na dobičke. In teh dobičkov ne ustvarjajo z inovacijami ali izboljšanjem storitev, ampak na račun našega zdravja in naših denarnic. Povečujejo premije, znižujejo kriterije in pogosto se zdi, da so bolj zainteresirane za zmanjšanje stroškov kot za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe. S tem ne samo, da zmanjšujejo dostopnost in kakovost oskrbe, temveč tudi zvišujejo finančne obremenitve za svoje zavarovance. Obstaja torej nujna potreba, da se ta sistem reformira. Potrebujemo bolj uravnotežen, pravičen in učinkovit model zdravstvenega zavarovanja, ki bo služil potrebam ljudi, ne pa zavarovalnic. Čas je, da se zavzamemo za to spremembo. Pogledati moramo skozi prizmo humanosti in etične odgovornosti, ne zgolj skozi prizmo kapitala in dobička. Zdravje in blaginja posameznika ne bi smela biti podrejena ekonomski logiki. Sredstva za to obvezno zavarovanje bodo zagotovljena s prispevki zavarovancev, delodajalcev in drugih, ki jih določa zakon. Pravice, ki izhajajo iz zdravstvenega zavarovanja, ostajajo nespremenjene. Tako bomo preprečili, da bi se zdravstveno stanje bolnikov poslabšalo zaradi nezmožnosti plačila višjih zavarovalnih premij. Dobičkarstvo na račun zdravstvenega sistema je nesprejemljivo. Vsa sredstva, zbrana prek obveznih prispevkov, bodo ostala v zdravstvenem sistemu, prispevek za zavarovanje bo enak za vse, to je dobrih 35 evrov mesečno, kar bo omogočilo večjo predvidljivost in zmanjšalo možnost nepričakovanih dvigov zavarovalnih premij. Vlada predlaga to spremembo, saj predstavlja prvi korak k boljšemu in pravičnejšemu javnemu zdravstvenemu sistemu. S tem jasno sporočamo: dovolj je bilo izkoriščanja zdravstvenega sistema za dobiček. Vsa sredstva iz naslova obveznega prispevka bodo ostala v okviru zdravstvenega sistema, saj se bodo vsi prispevki plačali Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki bo imel popoln nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem zdravstvenih storitev. Naša poslanska skupina je enotna v podpori tej spremembi. Glede na to, kako se časi in okoliščine neprestano spreminjajo, je nujno, da se prilagajamo in spreminjamo tudi mi. Tisto, kar je nekoč delovalo, morda danes ne deluje več učinkovito. Naš trenutni model zdravstvenega zavarovanja je živ primer tega. Prav tako, kot se moramo spreminjati in rasti kot posamezniki, moramo to dovoliti tudi našim sistemom. Stvari se s časom izpojejo, postanejo manj učinkovite, manj koristne. To je pač naraven proces. Sprememba je v takih trenutkih ne samo koristna, ampak tudi nujna. Skozi čas moramo občasno prevetriti sisteme in jih prilagoditi. Zato seveda podpiram naš predlog. Ne zaradi političnih točk ali zaradi lastnih interesov, ampak zaradi ljudi, ki jih zastopamo, zaradi bolnikov, ki čakajo na operacijo. Hvala.

Danes zanimiva razprava. Želel bi se najprej zahvaliti ministru pa njegovemu sekretarju za celodnevno prisotnost, predvsem pa svojim kolegicam in kolegom. Ko zdajle pogledam po dvorani, vidim, da zgodba zavarovanja zanima Svobodo in še dva druga poslanca. Ampak kljub vsemu, sporočilo te debate je vseeno dobro pa tudi simbolno. Danes je dan mladosti, sistem zavarovanja pa zdravstvenega sistema je pa tudi še iz tistih časov. Žal ali pa na srečo. Dejstvo je, da mu je rok uporabe pretekel. Danes nekaj ključnih sporočil. Slišali smo večkrat, mi na sredini kot Svoboda, očitek, da smo to storili zato, da bi bili všeč ljudem ali pa da smo všeč ljudem. hvala bogu, za to gre. Če hočemo izpeljati zdravstveno reformo, potem moramo biti na istem čolnu, z isto smerjo veslanja vsi: naši pacienti, pacientke, v politiki, v zdravstvenem sistemu in seveda tudi na Vladi. S to potezo smo v Svobodi, v strankah koalicije in na Vladi uporabnikom ponudili roko. Dokler sistema ne razdelamo do konca, dokler traja obdobje sprememb in reform, bomo namesto državljank in državljanov iz proračuna prispevali za vsakega 10 evrov na mesec, 120 evrov na leto. Ko se to obdobje konča, tako kot je rekel minister, nas čaka še izvedba kar kopice nalog, bomo stvari uredili drugače. Dejstvo je, in tega nihče ne taji, da bomo seveda zdravstva potrebovali vse več in da bomo zanj tudi morali zbrati in plačevati več. Strinjam se z Janezom Kraljem, ki je prvi govoril v tem nadaljevanju, da si seveda mi želimo najboljši zdravstveni sistem na svetu, tudi najbolj drag, ampak potruditi se moramo, lahko tudi sfinancirali, in ključno je, da bomo morali ustvariti več. To je preprosto sporočilo. Če hočeš imeti mercedesa, ga je treba najprej kupiti, potem pa tudi plačati in servisirati ter vzdrževati. Dobro sporočilo se mi zdi tudi posvet pri predsednici. Tam so se te politične meje vsaj nekoliko zabrisale in tega si vsi mi kot predlagatelji želimo tudi v Državnem zboru. Želimo doseči soglasje in konsenz tudi z zdravstvenim sistemom, z vsem osebjem, ne samo z zdravniki, z vsemi medicinskimi sestrami in tehničnim osebjem, in jim seveda ponujamo roko razumevanja in spoštovanja, prosimo pa za sodelovanje. Ta trenutek v tej državi na strani kadra potrebujemo prav vsakogar. Država bo v naslednjih nekaj letih v sistem, v investicije, oba klinična centra, pa tudi po slovenskih občinah, investirala 2 milijardi sredstev, v objekte in To je velika zgodba, čudovito sporočilo in treba se je zavedati tudi tega. Nas pa tudi v zdravstvu čaka nekaj nalog. bila v Financah objavljena neka sicer krajša, relativno poenostavljena analiza, ampak če nek specialist v Mariboru naredi dvakrat toliko ali pa še enkrat manj na drugem področju kot nekdo

Res je, ZZZS plača storitev tudi v tujini, a samo če v Sloveniji take storitve ne moremo opraviti, ne plačuje pa tujine vsepovprek. Druga stvar, na katero bi še enkrat opozorila: novela zakona, ki jo obravnavamo danes, nam nič ne jemlje, omejuje rast cene premije, ki so jo napovedovale zavarovalnice. Prav tako ohranjamo košarico storitev in ne podaljšujemo čakalnih dob.

Očitno je mar samo Svobodi in Vladi, levi in desni pol sta nekako prazna. Gospod Tonin, hvala, da ste z nami, tudi vi osamljeni, vidim, vaše ekipe ni, upam, da boste znali ubraniti ta gol. Mi ga bomo. Malo se hecam, da ne boste zamerili, se opravičujem. Osebno Osebno si resnično želim nacionalnega konsenza pri zdravstveni reformi in v ničemer, o čemer se danes pogovarjamo, ne vidim socialnega populizma, vsaj na strani Gibanja Svoboda ne. Zakaj ne? ne? Zavedamo se, da je obstoječi sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pretekel, nima več učinka, negativni učinki so bistveno večji, kot so pozitivni učinki, ali kot je rekel Borut, rok je potekel. Tudi garancije ni več, celo vsi zastaralni roki so potekli. Gibanje svoboda in Vlada sta sprejela to odgovornost, da se izpelje nekaj, kar se je do zdaj zdelo nemogoče. Mi smo čvrsto prepričani in verjamem, da nam bo to uspelo skupaj. Želimo pa si seveda, in jaz osebno si želim, da bo pri naslednjih korakih tudi podpora z desne, opozicijske strani. Mi bomo vse predloge upoštevali, slišimo in vidimo. Najbolj ključno se mi zdi, in to želim sporočiti vsem nam, pa tudi ljudem, da smo s tem, kar počnemo danes, resnično stopili na stran ljudi, zato da jih zaščitimo. Zato da jih zaščitimo pred dvigom stroškov v zdravstvenem sistemu in hkrati, da z vsemi deležniki v zdravstvu, v politiki, v najširši družbi najdemo koncept, kako bomo zdravstvo financirali od 1. 1. 2025 dalje pa tja do 1. 1. 2035, ker je to naša odgovornost in naša naloga. Hvala.

Rada bi še dodala, da smo novelo vložili po rednem postopku, kar pomeni, da so taka razprava, kot je danes, in še vse naslednje, ki sledijo, vključno z vsemi predlogi in mnenji, ki jih bomo prejeli, koristne. Mi bomo vse proučili, skrbno obravnavali in seveda vse, kar je smiselno, da izboljšamo zakon, tudi upoštevali. Za konec pa bom dodala še to, da ta novela ni konec, ampak je nadaljevanje. S tem se delo ne zaključi, ampak kot je tudi minister že povedal, se delo mora nadaljevati, da pridemo do tistega končnega cilja, to je zdravstvene reforme, ki bo na koncu povečala dostopnost, bo bolj učinkovita, transparentna, kakovostna in vse, kar si državljani zaslužimo. Ti koraki, ki sledijo, bodo morali biti odločnejši, hitrejši, učinkovitejši. To lahko storimo samo tako, da si med sabo pomagamo, da si pomagamo na tej poti in da skupaj hodimo do končnega cilja. Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko Hvala. Se vidimo. Hvala.